розповім логіку сьогоднішнього дня. Отже, як і було ще заявлено тиждень тому, перший блок - це блок питань аграрної політики. Наголошую, поміж них законопроекти, які необхідні одночасно для євроінтеграції. Потім ми будемо мати блок включення в порядок денний сесії. І я дуже прошу, щоб фракції провели консультації, щоб ми змогли швидко і ефективно пройти цей блок. До обіду теж ми ставимо собі за ціль прийняти і Закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Це законопроект, який передбачає прирівнювання Героїв Небесної Сотні друге читання - сільська медицина, Закон про підвищення доступності та якості медичного обслуговування. А після обіду питання бюджету, перше читання. Отже, у нас дуже напружений і насичений порядок денний, тому треба працювати інтенсивно. Отже, готові до реєстрації? Займіть робочі місця. Шановні колеги, прошу провести реєстрацію. Будь ласка.

Зареєстровано 352 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження у нашого колеги Олександра Івановича Данченка. Привітаємо іменинника з днем народження. Вітаємо. І нагадую, що у вівторок у нас 30 хвилин для оголошення заяв, повідомлень, пропозицій від депутатських фракцій. Я хочу наголосити – від депутатських фракцій. І прошу всіх представників фракцій зараз взяти участь у записі. Отже, прошу приготуватись і прошу провести запис. Будь ласка, записуємося.

Отже, надаю для першого виступу, виступ керівнику фракції "Народного фронту" Максиму Бурбаку. Будь ласка, пане Максим. Вітаю, шановні колеги! Днями відбувся з'їзд політичної партії "Народний фронт". Передусім ми хотіли розказати українцям про результати нашої роботи за останні 3 роки, нам є що розповісти, і ми обов'язково доведемо до людей правду. Хочу лише нагадати, що ми не побоялися взяти на себе відповідальність за розграбовану країну і сотню тисяч гривень у казначействі на 45 мільйонів громадян, і знищення армії, і з борговою ямою перед кремлівським "Газпромом". Почалася війна. Майже нічого не їздило, не літало, не стріляло, не було, чим платити пенсії, ні зарплати. Порівняйте це з тим, що ми маємо сьогодні. На з'їзді "Народний фронт" визначився з головними напрямками своєї діяльності на майбутнє. Ми будемо робити все для відсічі російської збройної агресії та для подальшого зміцнення оборонного сектору. Повернення Криму і Донбасу повинно відбутися лише у жорсткій відповідності до національних інтересів. Продовжимо працювати над зміцненням енергетичної безпеки України та зростанням економіки. Ми вважаємо, що Україна має звернутись до Європейського Союзу, щоб отримати перелік критеріїв та умов для набуття статусу члена Європейського Союзу. Необхідно відновити переговори про отримання плану дій щодо членства Україні в альянсі. Найкраща гарантія безпеки України – це членство в НАТО. Ще одне важливе питання – це конституційні зміни для чіткішого розподілу повноважень та встановлення балансу відповідальності між гілками влади в умовах парламентсько-президентської республіки. Може хтось це забув. З'їзд партії проголосував за те, щоб ініціювати активну, відкриту, предметну дискусію про конституційну реформу у сфері організації центральної влади, розподілу повноважень та відповідальності між гілками влади. Ми розглядаємо таку реформу, як шлях до упорядкування системи державного управління, відповідно до євроатлантичного курсу, обраного українським народом. Паралельно "Народний фронт" закликає якнайшвидше привести у відповідність до діючої Конституції законодавство України. Це одні з основних завдань, над якими ми будемо працювати в найближчі роки. Зараз на порядку денному Закон про відновлення територіальної цілісності України. Парламент повинен прийняти його в четвер. Це вимога "Народного фронту". Ми не можемо відкладати Закон про повернення українських територій, закон, де, окрім іншого, Росію врешті-решт буде визнано агресором. Звертаюся до всіх фракцій підтримати даний законопроект. Це стане основою для формування консолідованої претензії до Росії за завдані збитки нашій країні. Наступне. Сьогодні в парламент будуть внесені законопроекти Міністерства внутрішніх справ про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. У нас росте сумна статистика смертей на дорозі через п'яних водіїв. Міністерство внутрішніх справ виступає за збільшення покарання за водіння в нетверезому стані, за впровадження фото та відео фіксації порушень правил дорожнього руху та збільшення відповідальності за адміністративні правопорушення. Вважаємо, що ці закони треба приймати якнайшвидше. Тому, пане Голово, звертаємося до вас з проханням поставити ці законопроекти сьогодні для включення до порядку денного, в середу розглянути профільним комітетом і в четвер виносити на голосування. Переконаний, в цій залі не знайдеться депутатів, які будуть проти заходів підвищення безпеки на наших автошляхах. Дякую. Дякую вам, дякую. Від партії "Відродження" Кулініч Олег Іванович, будь ласка. Олег Кулініч, депутатська група "Відродження", Полтавщина. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні виборці! Минулого вівторка група "Відродження" підняла надзвичайно важливу проблему, яка існує сьогодні в державі, – це проблема рейдерства. Тиждень тому більше 100 озброєних осіб на Полтавщині намагались захопити агрофірму "Оржицька", і якби не люди, які вийшли на захист цього підприємства, якби не оперативні дії правоохоронних органів, Національної поліції і прокуратури Полтавської області, які спрацювали на відмінно, ми б втратили це підприємство. А це 350 робочих місць, це робота, це заробітна плата, це, власне, все те, за рахунок чого живе село. Минулої п'ятниці я задав питання міністру юстиції Павлу Петренку під час "години запитань до Уряду", як міг нотаріус вчинити правочин, провести реєстраційні дії по цьому підприємству, коли була судова заборона? Міністр запевнив, що справа знаходиться під контролем правоохоронних органів, обов'язково буде проведено моніторинг реєстраційних дій цього нотаріуса і винні понесуть покарання. До відповіді долучився Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який запевнив, що рейдерам буде жорстка відповідь, а це притягнення до кримінальної відповідальності. Після мого виступу я отримав надзвичайно багато звернень з міста Дніпро, з Києва від простих громадян, всі вони стосуються якраз незаконним діям саме цього нотаріуса Павловської. Виявляється, цей нотаріус приймав участь у сумнівних оборудках щодо банкрутства Хорольського комбінату дитячого харчування, що на Полтавщині. Тому в мене виникає логічне запитання, чому до цього часу цей нотаріус працює? Чому до цього часу цей нотаріус має доступ до реєстру? І скільки ще треба нам провести таких рейдерських захоплень, в лапках, у державі, щоб нарешті Мін'юст почав реагувати? І саме основне, я зустрічався з людьми, у людей немає віри, що ця справа буде доведена до кінця. Тому депутатська група "Відродження" звертається до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, до Генерального прокурора Юрія Луценка. Нам обов'язково треба довести цю справу до логічного завершення, і питання тут не тільки в нотаріусі. Я думаю, що всім зрозуміло, що це рейдерська схема і це проблема всієї держави. І цю проблему треба негайно вирішувати. Тому винні обов'язково мають понести суворе покарання, і нам треба на прикладі підприємства з Полтавщини, на прикладі агрофірми "Оржицької" відновлювати довіру людей як до парламенту,

Цей тиждень може стати важливим тижнем в історії української держави. цього тижня ми можемо прийняти закон про реінтеграцію Донбасу, як називає його Президент, або закон про реальність. Дуже важливо, щоб ми прийняли закон, який говорив, що агресор – Російська Федерація, окупувала частину української території і вказали конкретну дату. Це допоможе тим хто залишився на окупованих територіях і буде захищений міжнародним правом. Це допоможе нашим хлопцям, які захоплені в полон і стануть де-юре військовими полоненими. Це допоможе Україні, яка скаже світові, що в Європі, в центрі Європи триває жорстока і кровопролитна війна між східною деспотією і західною демократією і Україна є першим редутом цієї західної демократії. Але це станеться тоді, коли український парламент прийме своє рішення і скаже світові, і своїм людям про це. Коли суспільство і людство почало розвиватися, кожен правитель імператор, цар, він хотів і мав бажання використовувати збройні сили в інтересах свого захисту. І коли з'явилися парламенти, тоді парламенти в першу чергу взяли під контроль, як правителі використовують армію: проти власного народу чи проти ворога. У цьому законі ми маємо забезпечити, що українське військо має використовуватися виключно проти ворога, захищаючи український народ. У цьому законі і в бюджеті країни ми маємо сказати, що витрати української держави на оборону мають контролюватися і бути прозорими для громадянського контролю і парламентського контролю в цьому залі. Тоді гроші українських людей, які вони віддають на армію, будуть творити українську армію, яка є запорукою української незалежності. І другий документ, який ми можемо сьогодні, цього тижня прийняти в першому читанні, - це головний документ країни – бюджет країни. Але він має наповнюватися з джерел, які сьогодні годують олігархат, а не з кишень українських пенсіонерів, українських лікарів і українських вчителів, і найголовніше – українських міст. Тому в цьому бюджеті ми будемо захищати українську медицину, яка є недофінансована, хоча ми з вами прийняли якісний закон про її реформу і українське самоврядування. Коли з міських бюджетів забирають гроші і віддають на поліцейську державу, фінансуючи прокуратуру, МВС, це є недопустима річ, щоб гроші українських платників податків малого і середнього бізнесу йшли… 30 секунд, будь ласка, дайте завершити. БЕРЕЗЮК О.Р. … гроші українських платників податків, малого і середнього бізнесу йшли на тих у Генеральній прокуратурі і в поліції, які приходять і обдирають їх, як липку. Це ознаки колоніальної системи правління. Україна є і буде першим редутом демократії і демократичної цивілізації у Європі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, від Радикальної партії лідер фракції Олег Валерійович Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, я стверджую, що Петро Порошенко обіймає посаду Президента України, однак не виконує повноваження, які на нього покладені Конституцією України. Півроку Національний банк України без голови, тому що ставлениця Петра Порошенка Гонтарева, яка, фактично, знищила банківську систему, яка обікрала за потурання, за бездіяльності нинішньої влади і персонально Президента Порошенка обікрали мільйони українців, забрали їхні заощадження, однак півроку Президент України не виконує повноваження і не вносить до парламенту подання на нового голову У нас йде зростання цін, інфляція, абсолютно несприятлива для нашого національного виробника економічна ситуація. Національний банк, який мав би вживати всі заходи для того, щоб підтримувати, стимулювати економічний розвиток, у нас півроку голова Національного банку перебуває у відпустці, а Президенту України байдуже, що нема повноважного керівника Нацбанку, який би проводив політику економічного зростання і захисту національного виробника. Друге. Центральна виборча комісія: відповідно до Закону про ЦВК термін повноважень членів Центральної виборчої комісії 7 років, 13 з 15-и членів ЦВК вичерпали цей термін повноважень, у нас ЦВК вже 10 з половиною років. Я змушений був звернутися до Вищого адміністративного суду, щоб змусити Президента Порошенка виконати свої конституційні повноваження і внести до парламенту подання на призначення нових членів ЦВК. Рішення суду було на нашу користь. Тільки після рішення суду Президент вніс це подання. Але яке подання! Вісім із 15-ти кандидатур, запропоновані Порошенком до складу ЦВК, представляли БПП. Для чого тоді проводити вибори? Для чого формувати новий склад ЦВК, коли результати виборів можна намалювати в президентському кабінеті? Тому нинішній склад ЦВК Президент Порошенко тримає з однієї причини – тому що він знає, що він не переможе на наступних президентських виборах і єдина можливість залишитися при владі – це фальсифікувати результати виборів, от для чого Порошенку треба "підрахуї" Охендовські. Більше того, вони брешуть, вони брешуть українцям, що фракції не подали кандидатів до ЦВК і тому Порошенко не може внести відповідне подання. Це неправда, і наша фракція, і, наскільки мені відомо, всі інші фракції подали це подання. І тому ми наполягаємо на тому, щоб Порошенко виконав свої конституційні обов'язки і вніс незаангажований склад на Центральну виборчу комісію для того, щоб всі фракції мали можливість за нього проголосувати. Ми попереджаємо українців про диктатуру, яку намагається встановити Порошенко.

дорогий український народе, шановні колеги, шановна головуюча! Рік тому, майже рік тому депутати від різних фракцій і груп внесли до парламенту новий законопроект під назвою (5496) про внесення змін до Закону про працю щодо святкових і неробочих днів, стосовно святкування поряд із 7 січня також і 25 грудня. В чому полягає сенс даного законопроекту? Треба зазначити, що лише 3 з 15 помісних православних церков світу відзначають Різдво 7 січня, решта 12, зокрема, Константинопольська, Єрусалимська, польська, чеська, болгарська, всі інші відзначають саме 25 грудня. Тобто казати, що 7 січня – Різдво православне не можна, в принципі, адже більшість православних церков відзначає Різдво напередодні Нового року, а не після. Ще у 1923 році Всеправославний собор у Константинополі вирішив, що православні християни світу відзначатимуть Різдво Хрестове, згідно з більш точнішим григоріанським календарем. І лише країни, які перебували під значним впливом Радянського Союзу, не погодилися тоді виконувати рішення Собору. Як відомо, правонаступником СРСР стала Російська Федерація, яка анексувала наш Крим і окупувала значні території українського Донбасу. Росія ніколи не сприймала європейські прагнення незалежної України, а одне з таких прагнень – навернення до загальнохристиянських цінностей, на яких побудована європейська цивілізація. 25 грудня – це не просто день, коли 2 мільярди християн святкують Різдво Христове, це не просто день, коли 11 тисяч християнських громад України відзначають найбільше християнське свято. коли день оновлюється, очищується, єднається заради добра, віри і надії. Святкування 25 грудня поряд із 7 січня сприятиме єднанню і порозумінню між численними християнськими громадами України. Дві дати Різдва вже сьогодні святкують наші найближчі сусіди, це Білорусь і Молдова. "Воля народу" разом із іншими прогресивними фракціями голосуватиме за основу і в цілому за закон 5496, який подарує українцям ще одне свято напередодні Нового року, нового року від Різдва Христового. Благослови вас, Господь. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, наступний виступаючий. Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов. Пане Артуре, просимо вас до слова. Шановна пані головуюча, шановні колеги, шановні виборці! Як ви знаєте, в минулу п'ятницю партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" провела форум голів об'єднаних територіальних громад, переможців виборів. Позаду вже чотири хвилі виборів голів ОТГ, що є невід'ємним етапом впровадження започаткованої Президентом України реформи децентралізації, яку закріпили і законодавчо реалізували якраз ми тут в цій залі. І наша фракція разом з коаліцією була серед перших. обрано 427 очільників новостворених громад, з яких 261 – це більш ніж 60 відсотків, це висуванці чи підтримувані нашою партією кандидати. Обравши цих голів, суспільство зробило вибір на користь рішучих змін, а не критиканства чи популізму. Верховна Рада України восьмого скликання уже ввійде в історію як така, що розпочала найбільш рішучі зміни і найбільш рішучі реформи. І одна з найголовніших – це боротьба з корупцією. Водночас фракція партії "Блок Петра Порошенка" обурена звинуваченнями на адресу Генерального прокурора щодо повернення коштів, награбованих попередньою владою. Нагадаю, що цього року в державну казну повернули понад півтора мільярдів вкрадених доларів США. Ці гроші знову працюють на українців у сфері медицини, освіти, соціальної підтримки. І складається враження, що через безглуздя обвинувачення здійснюється спроба повернути ці кошти тим, хто їх вкрав. Такі заяви ставлять під сумнів роботу всіх органів, покликаних боротися з корупцією, в тому числі і новостворених. Тому ще більш гостро постає питання забезпечити максимально прозорість правоохоронних органів, в тому числі НАБУ. З огляду на це, одним з невідкладних завдань парламенту є обрання незалежного, підкреслюю, незалежного аудитора НАБУ вже в найближчий час. Що стосується порядку денного, то цього тижня пріоритетним завданням Верховної Ради є ухвалення законопроекту про Державний бюджет на 2018 рік. проекту Закону про державний бюджет Верховна Рада попередньо повинна ухвалити вкрай важливі наступні законопроекти. 6776-д, зміни до Податкового кодексу. А також у першому читанні законопроект 7116 про внесення змін до Бюджетного кодексу, зокрема щодо фінансування територіальних громад та особливостей фінансування медицини в рамках медичної реформи. Фракція партії "Блок Петра Порошенка" висловлює жорстку та незмінну позицію щодо необхідності збереження дорожнього експерименту, започаткованого Президентом України. Безпрецедентна за масштабами робота з відновлення дорожнього покриття та дорожньої інфраструктури по всіх областях України повинна продовжуватись. Сьогодні ми також маємо остаточно прийняти президентський законопроект про сільську медицину 7117. Завдяки цьому закону буде оновлена матеріально-технічна база сільських медичних закладів, включаючи сучасне обладнання та створення комфортних умов прийому пацієнтів. Медицина для мешканців сільських районів і сільських регіонів стане доступнішою і набагато більш якісною. Ми також просимо профільний комітет якнайшвидше розглянути законопроект, який стосується спорудження меморіально-музейного комплексу Героїв Небесної Сотні (6659). Я щиро сподіваюсь, що після прийняття рішення комітетом парламент одноголосно прийме цей… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте завершити. Завершили? Дуже дякуємо, шановний пане Артуре. Будь ласка, від фракції "Батьківщина" шановна Юлія Володимирівна Тимошенко. Будь ласка.

партії фракції Президента щойно, але хочу сказати, що завтра Партія "Батьківщина" планувала провести свій з'їзд в "Українському домі". І ви знаєте, що ми заздалегідь готувалися, все було орендовано, проплачено приміщення. Але вчора ввечері, майже вночі, Президент України дав команду просто вигнати з'їзд "Батьківщини" з "Українського дому". І він сказав, що є більш важливі заходи, які треба робити. Я просто хочу сказати вам, що тут не питання з'їзду і не питання окремої партії, це питання повернення до всіх традицій Януковича. Сьогодні країною править новий Янукович. І так само, як "Батьківщину" викинули з "Українського дому", щоб не дати провести з'їзд, ми навіть на вулиці його проведемо, так само сьогодні викидають фермерів з їх земель через рейдерство, так само викидають людей з їх квартир, коли вони не платять просто непосильні тарифи, так само сьогодні проти середнього класу порушують кримінальні справи і роблять обшуки, якщо ці середні підприємці не йдуть в партію Президента. Це страшно. четвертий бюджет ми будемо приймати на цьому тижні. Четвертий бюджет, чотири практично стратегії на рік втілювала ця влада. І сьогодні ми чуємо, що проведено 144 реформи і країна стала жити краще. Але для того, щоб мати орієнтири, треба дивитися на те, що говорить світ про нас. Так от декілька днів тому якраз американський Інститут Ґеллапа оголосив черговий рейтинг бідності. Ми, Україна, потрапили у трійку найнещасніших країн світу разом з такими країнами як Гаїті і Південний Судан. Скажіть, коли нас довели до такого стану? За останні 3,5 роки ми опустилися в рейтингу щастя Організації Ви розумієте, що це таке? Це трагедія світового масштабу. Це, по суті, гуманітарна катастрофа в нашій державі. І я хочу запитати, хто може це назвати успіхом і реформами? І, крім того, коли вам будуть казати про бюджет, згадайте, що також ми потрапили в трійку світових лідерів по рівню тіньової економіки. Міжнародна асоціація бухгалтерів включила Україну в трійку країн, у якій найбільша тіньова економіка. Половина валового внутрішнього продукту України знаходиться в тіні, а бюджет, який хочуть знову… Дайте завершити 30 секунд, будь ласка. в двічі нижчі доходи людей у валютному вимірі. Куди ми рухаємося? І тому негайний перегляд стратегії, негайна оцінка реальна ситуації. І припиніть брехати країні, треба сказати чесно, що ми в трагічному стані і треба знаходити шлях виходу. Останній виступ від представників фракцій. Будь ласка, лідер фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко. Просимо вас, пане Юрію. Шановний головуючий, шановні народні депутати! Уже всім стало очевидно: влада остаточно втратила довіру громадян і не здатна керувати країною. Усі без винятку ініціативи та реформи спрямовані не на блага українців, а на шкоду. До кінця року залишилося 3 пленарних тижні, ми наполягаємо, щоб парламент зайнявся конкретними питаннями, які мають практичне значення для всіх громадян України, а саме: перше – перед ухваленням бюджету заслухати звіт уряду; друге – ми вимагаємо від уряду представити програму виходу з економічної кризи. Якщо не здатні, ми готові надати свій варіант, скоригувати бюджет, скоротити витрати на силовий блок на користь соціальних програм. Ніяка поліцейська держава не стримає голодний народ. Внутрішня стабільність не менш важлива, ніж захист зовнішніх кордонів. Визначити чітку та послідовну програму закінчення конфлікту і повернення територій на сході країни на основі Мінських угод, з огляду на міжнародний резонанс провести відкриті парламентські слухання щодо Закону про освіту і внести необхідні корективи в цей закон. У медичній сфері склалась надзвичайна ситуація. Україна разом з африканськими країнами знаходиться в групі ризику виникнення епідемій – це дані ВООЗ. Проголосований Закон про медреформу не тільки погіршує ситуацію з ростом епідемії, цей закон зробить недоступною медицину для більшості громадян України. Ми вимагаємо скасувати цю псевдомедичну реформу. Газети рясніють заголовками з 90-х: вбивства, грабежі і насильство захлеснули вулиці українських міст, людям страшно виходити з дому. Ми вимагаємо негайно заслухати звіт силовиків, провести спеціальне засідання парламенту щодо криміногенної ситуації в країні. Ця влада користується тим, що вона непідконтрольна нікому в країні. Ми вимагаємо передати опозиції функції контролю, призначити омбудсмана, керівника Рахункової палати, призначити з представників опозиції керівництво регламентного та бюджетного комітету і проголосувати Закон про опозицію. У нас є чіткий план і законопроекти по кожному з цих пунктів, ми знаємо, що робити, тому що кожен день чуємо голос відчаю з областей. Влада повинна або почати діяти на благо українських громадян, або скласти свої повноваження і оголосити дострокові вибори. Дякую за увагу. Дякую, колеги. Отже, переходимо до питань порядку денного, і я прошу усіх зайти в зал, зайняти робочі місця. Ми переходимо до блоку питань аграрної політики. І першим в тому блоці стоїть питання: проекту Закону про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (номер 5448). Щоб ми змогли ефективно пройти ці питання: і сільську медицину, і бюджет, - я буду пропонувати кожне питання з аграрного блоку розгляд за скороченою процедурою. І дуже розраховую на підтримку в залі, і на підтримку народних депутатів. Тому я прошу зайняти робочі місця і приготуватися до голосування, будь ласка. Будь ласка, займіть робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію розгляд проекту Закону 5448 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуйте, колеги. Члени комітету, допоможіть. За-106 Я, колеги, ще раз поставлю. Тільки я хочу попередити, що якщо ми не підемо за скороченою процедурою, ми будемо мати сьогодні протягом часу до обіду тільки аграрний блок. Ми можемо не встигнути перейти до інших питань порядку денного, а це стосується і Героїв Небесної Сотні, це стосується і сільської медицини. Я прошу змобілізуватися, і я ще раз поставлю на голосування, будь ласка.

Я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал і прошу секретаріат Верховної Ради запросити в зал народних депутатів.

Колеги, можемо голосувати, зайшли всі? Будь ласка, займіть робочі місця. Це одне голосування, але від нього може залежати вся структура і логіка сьогоднішнього дня.

Отже, готові? Я ставлю на голосування пропозицію розгляду проекту Закону 5448 за скороченою процедурою. І наголошую, кожен голос має значення. Я прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

Не кричіть, я три рази поставлю, як і кожне питання, зараз буде ще один раз. І, колеги, я прошу відповідально підійти до цього голосування. Я наголошую ще раз, що це голосування визначить логіку всього дня. Зараз я поставлю ще раз на голосування. Якщо не буде 150 голосів, ми перейдемо до повної процедури розгляду. Я прошу запросити в зал народних депутатів. Прошу голів фракцій змобілізувати… Отже, наголошую, зараз я востаннє поставлю на голосування, скорочена процедура. Якщо не буде голосів, ми підемо по повній процедурі. Отже… а чому ви виходите з залу? Я ставлю на голосування пропозицію розгляду проект Закону 5448 за скороченою процедурою, і прошу голів… членів комітету помогти переконати народних депутатів. Отже, прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Не встиг, один депутат. Не кричіть. Я бачу. Колеги, я ставлю ще раз. Хто підтримує, я прошу проголосувати. Хто підтримує, я прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. І ми переходимо до розгляду за повною процедурою проекту Закону про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, 5448. І я запрошую до доповіді заступника міністра аграрної політики та продовольства Шеремету Віктора Васильовича. Будь ласка.

ШЕРЕМЕТА В.В. Шановний головуючий, шановні народні депутати! Проект Закону України про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції розроблено з метою вдосконалення засад правового регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, адаптації українського законодавства до вимог законодавства ЄС у зазначеній сфері. Положення чинного Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" не забезпечують належних умов функціонування ринку органічної продукції, а в окремих частинах навіть суперечать законодавству ЄС та практиці країн-виробників органічної продукції. Натомість запропонована проектом Закону термінологія приведена у відповідність із законодавством ЄС та узгоджена з українським законодавством. Встановлені чіткі та прозорі правила, принципи та вимоги для ведення органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, що повністю відповідають законодавству ЄС і сприяють розвитку ринку: закладено принципи та механізми сертифікації органічного виробництва, обігу органічної продукції та вимоги до органів сертифікації; запроваджені основи для ведення відкритих реєстрів операторів ринку, органів сертифікації, органічного насіння та збору офіційної статистичної інформації щодо стану ринку органічної продукції та відкритого доступу до цієї інформації широкої громадськості; закладено прозорий механізм простежуваності органічної продукції за маркуванням від виробника до споживача; передбачено адміністративну відповідальність суб'єктів господарювання за порушення законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Одночасно вимоги законодавства ЄС, що не увійшли до проекту Закону, будуть імплементовані шляхом прийняття підзаконних нормативно-правових актів. Враховуючи викладене, прошу підтримати проект Закону про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, реалізація положень якого сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції і розширенню зовнішніх ринків її збуту, крім цього, гарантуватиме споживачам впевненість у продуктах, маркованих як органічні, та матиме позитивний вплив на захист операторів органічного ринку від недобросовісної конкуренції. Дякую за увагу. Дякую вам. Будь ласка, залишайтесь на трибуні. Зараз запитання до доповідача, і прошу провести запис на запитання.

Але я хочу запитати, згідно цього закону, яким чином ви бачите, що біоаграрії будуть займатися цим в Україні, якщо стільки хімії ллють на ці поля, так і знешкоджують цю землю – по два, по три сезони рапс сіють? А ви знаєте, що це таке для землі, коли стільки сезонів повинно бути, як кажуть, на пару, відпочивати земля. То я, чесно кажучи, проголосувавши за цей закон, я за нього проголосую, я хочу, щоб мої діти і більшість дітей їли Але те, що відбувається зараз із землею, я вважаю, що це знущання над нашим самим великим збагачення, що є. 10:43:56 ШЕРЕМЕТА В.В. Шановний Сергій Григорович, що з приводу вашого запитання можна сказати, ну, малим органічним виробництвом в нас в Україні займаються, як правило, це невеликі господарства, ну, не в змозі закупити багато, велику кількість добрива, велику кількість хімії, про яку ви говорите. І багато в нас дрібних фермерів ведуть органічне виробництво, вони застосовують механічний обробіток ґрунту. І ця продукція в них, можна сказати, вона органічна, але не сертифікована, не доведена до кінцевого споживача так, як воно б хотілося нам. І відповідно вона продається за ту саму ціну, за яку продається та продукція, яка вирощена із застосуванням великої хімії. Тому от цей законопроект направлений якраз на підтримку дрібних виробників, які займаються органічним виробництвом. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Богдан Руслан Дмитрович передає Сергію Соболєву. Включіть мікрофон. Пане Шеремета, фракція "Батьківщина", от скажіть, будь ласка, от ви ж читали цей законопроект. Чи не є цинізмом називати органічною продукцією продукцію, яка використовує хімічні засоби, яка використовує засоби очистки, які не є ніякими органічними, і просто це маркувати на цій продукції? Ну, хіба може така продукція називатися органічною? Вона ж тому і є органічною, що ми її відокремлюємо, коли не використовуємо ніяких речей, які використовуються для неорганічної продукції. В чом же новела? Покажіть мені хоч одну європейську країну, де ви берете ви берете біопродукція, органічна продукція, і там пишуть: "Використання заборонених речовин або речовин обмежених". У вашому законопроекті це прямо записано. Як таке можна пропонувати залу? На сьогодні дійсно є зауваження у першому читанні до цього законопроекту, єсть проблеми. Я думаю, до другого читання ці нюанси будуть враховані далі найдеться, як вирішити ці питання. Але як загалом говорити, законопроектом передбачається не менше 95 відсотків застосування органічних продуктів у виробництві даної продукції. Дякую вам. Час для запитань… Ну, вже немає часу. Це важливо? Будь ласка, Іван Крулько. Включіть мікрофон. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановний доповідачу, ви знаєте, в цій сесійній залі не так часто згадують висновки, які дає Головне науково-експертне управління. Я хотів би якраз зараз послатися саме на висновок ГНЕУ стосовно цього законопроекту, який ви доповідаєте. Це урядовий законопроект. Але ви вже навіть зараз, відповідаючи на питання мого колеги Соболєва, сказали, що цей законопроект дуже недосконалий і його треба до другого читання буде доопрацьовувати. Навіщо подавати недолугі недолугі законопроекти на перше читання, тим більше від уряду? Це перше. Друге. Зверніть увагу, що цей закон, на думку ГНЕУ, діючий закон, є більш вдалим і більше відповідає європейським нормам і стандартам, ніж той, який ви зараз доповідаєте і пропонуєте. То виникає запитання, чому не давати зміни у діючий закон замість того, щоб подавати новий, який є гіршим, на думку Головного науково-експертного управління і на нашу думку, нашої фракції, ніж той закон, який зараз діє? Дякую. 10:47:47 ШЕРЕМЕТА В.В. Якщо опоненти говорять, що цей законопроект менш досконалий, то можна говорити, ну, наводяться аргументи ті, що відповідальність вже передбачена іншими правовими актами по цьому документу. Але ми в своєму житті, в своїй практиці бачимо, чим більше буде відповідальності, тим у нас в житті краще все буде. Бо на сьогодні, ви знаєте, ну, торкніться всіх сфер нашого життя, присутня безвідповідальність. Закон передбачає більшу відповідальність за маркування і інші негативні явища у виробництві органічної продукції. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, дякую за доповідь, Віктор Васильович. Ви вже можете займати своє місце в урядовій ложі. І я запрошую до співдоповіді заступника голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Бакуменка Олександра Борисовича.

Дякую, пане Голово. Колеги, Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин розглянув на своєму засіданні 7 лютого 2017 року проект Закону про основні принципи та вимогу до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (реєстраційний номер 5448 від 24. 11.2016 року, поданий Кабінетом Міністрів України і рекомендував Верховній Раді України прийняти його за основу. Законопроектом пропонується удосконалити засади правового регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції; встановити правила здійснення порядку сертифікації органічного виробництва, а також вимоги до органів сертифікації. Прийняття законопроекту сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської органічної продукції та розширенню зовнішніх ринків її збуту, а також посилять вимоги до унеможливлення сертифікації органічної продукції, що надасть можливості українським виробникам органічної продукції впевнено зайняти своє місце у споживачів цієї продукції як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу. Прошу підтримати проект Закону 5448 за основу. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу провести запис на запитання. Будь ласка, залишайтесь Олександр Борисович.

Юрій Одарченко, "Батьківщина". Шановні колеги, ви дуже гарно і багато казали про те, що цей закон принесе щастя українцям і здоров'я майбутнім поколінням, але я хочу вас спитати: як можна було допустити, що цей закон передбачає застосування антибіотиків, засобів для очищення та дезінфекції при виробництві органічної продукції? Однак, шановний колего, органічна продукція, вироблена з застосуванням таких речовин, маркуватися порівняно з органікою не може. Ми бачили "ножки Буша", які лежали на жарі місяцями - і не руйнувалися, не розкладалися, тому що там були застосовані антибіотики. Під гарними гаслами начебто тут того, що ми будемо споживати органічну продукції, ви протягуєте норми, які зводять нанівець всі ваші гарні розмови. Поясніть, будь ласка, як можна застосовувати антибіотики в органічній продукції? ви маєте на увазі. Є в цьому законі відповідні статті, які передбачають застосування антибіотиків як засобів для очищення та дезінфекції органічної продукції. Це урядовий законопроект, ви голова, один з керівників комітету, подивіться, вам краще знати, в яких саме нормах. Я наголошую на тому, що це є злочин по відношенню до українського народу… ви маєте дезінфектанти, які використовуються при митті тари оборотної нічого, але не антибіотики. У нас нашим законодавством ветеринарним заборонено використання на сьогоднішній день в продукції харчовій.

Тому я і питаю, на який конкретно ви посилаєтеся? ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Шановні колеги, наступні, хто записався на запитання будуть виступати в обговоренні. І тому дякую Олександру Борисовичу за відповіді на запитання. І зараз у нас будуть виступи від фракцій. І я прошу усі фракції, які бажають брати участь в обговоренні провести запис на виступи. Будь ласка.

Шановні колеги, я думаю, що ні у кого в цьому залі немає сумнівів, що життя і здоров'я нації – це одна з ключових стратегічних цілей, в тому числі, роботи влади. Завдання влади забезпечити гарантовано, щоб жоден продукт харчування не наносив шкоду здоров'ю людей. Зараз ми розглядаємо законопроект, який називається дуже добре "щодо основних принципів і вимог органічного виробництва", але насправді як зажди, такими назвами законів прикривається лобізм, який навіть той закон, який існує сьогодні і який є вкрай недосконалим, але хоч якось захищає здоров'я і життя людей, цим законом перекреслюється саме тому що тут робляться виключення. Тобто, органічна продукція описується правильно, але потім дається право Міністерству аграрної політики вводити такі дозволи і відхилення, що є надзвичайною корупцією. На що вони можуть давати відхилення? На використання препаратів будь-яких, які сьогодні заборонені, якщо в цьому є виробнича доцільність, в тому числі, це антибіотики, в тому числі, це це засоби для очищення та дезінфекції, це означає, що органічною продукцією буде називатися продукція смертельно небезпечна для життя і здоров'я людей. крім того, в цьому законі передбачається, що якщо Міністерство аграрної політики дало дозвіл відхилитися від норм і правил органічної продукції, то це не вказується в маркуванні на ці товари і продукти, що маркування залишиться як для органічної продукції, а реально продавати будуть по суті ядовиту продукцію, небезпечну для здоров'я і життя людини. І тому, крім всього, тут немає відповідальності зовсім дієвої за те, що будуть порушені норми і правила виробництва органічної продукції, а крім того, дається право не скасовувати ліцензії, а просто робити зауваження. А тепер ще ноу-хау, для оптової торгівлі взагалі ліцензування не потрібно на торгівлю органічною продукцією. Це корупція просто вищого ступеня і це корупція на житті, і здоров'ї української нації. Голосувати треба категорично проти червоними кнопками. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від Радикальної партії Лозовий Андрій Сергійович. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Чи буде добре українському селу? Чи буде добре українському селянину? Чи буде добре зрештою українській корові, от про це треба думати? Сам задум про маркування органічної продукції є правильним, незважаючи на сирість і недосконалість закону, але це не вирішує тих проблем, які сьогодні стоять перед українськими фермерами. Позиція Радикальної партії, максимальна державна підтримка руху фермерів, тому що експерти у аграрній галузі, зокрема Дмитро Соломчук, мій земляк, порахували, що внаслідок системної державної політики малого фермерства, яке є основою виробництва органічної продукції, держава отримує понад мільйон людей, які зароблятимуть гроші в бізнесі. І це мільйон людей створять ще робочі місця, і це мільйон людей створять ще кращу інфраструктуру в своїх селах, маючи більше можливості. Ми пропонуємо чіткий план державної підтримки фермерів. Впровадити регіональні планування посівів та виробництва у сільських громадах, щоб уникнути знецінення дефіциту товарів, що може загрожувати знищенню багатьом фермерським господарствам внаслідок відсутності державної політики в цьому питанні. Друге. Створення об'єднання фермерів у невеликі кооперативи, які виготовлятимуть однотипну продукцію і державна програма забезпечення підтримки цих кооперативів. Продати п'ять тонн молока, чи сто тонн моркви легше чим 10 літрів і 200 кілограм відповідно. Третє, найважливіше, надавати фермерам доступні кредити від державних банків, так як у більшості європейських країн сезонним погашенням на купівлю українських, наголошую, саме українських тракторів 25 кінських сил з причіпним обладнанням. Це водночас дасть можливості для розвитку української машино-видобувної галузі, зокрема, для Харківського тракторного заводу. Четверте. Надати представникам об'єднання фермерських громад можливості за державний рахунок вчитися за кордоном на виставках і форумах, щоб вони бачили, як правильно подати товар, яка повинна бути упаковка товару. Адже найперспективніше для розвитку фермерства – це, саме, експорт. П'яте. Запустити за державний рахунок соціальну рекламу з закликом купувати український продукт. І так само ми наголошуємо і вимагаємо, наша команда, Олега Ляшка невідкладно розглянути і прийняти законопроект про заборону використання отруйної

Шановні колеги! Фракція "Народний фронт" буде підтримувати даний законопроект в першому читанні, адже це нам відкриє дорогу до

ми могли б розглядати цей законопроект в першому читанні за скороченою процедурою і потім вже дискутувати, а не на трибуні. Адже я вважаю, що деякі депутати свідомо хочуть затягнути процес розгляду питань у сесійні залі задля того, щоб зірвати бюджетний процес. Фракція "Народного фронту" не дасть зірвати прийняття бюджету в сьогоднішньому порядку денному. Тому звертаюсь ще раз до всіх, шановні колеги. Дуже багато законопроектів стоїть, дуже багато законопроектів у порядку денному на цю сесію, працюємо ефективно. Дякую. Шановні колеги, всі фракції, які записалися на обговорення, мали можливість виступити. Немає бажаючих серед тих фракцій, які не встигли записатись? Тоді я оголошую, шановний пане Ляшко, ви буде коли тут сидіти, буде керувати залом, а я все-таки уточнюю в інших фракцій, чи вони записалися, чи не встигли. Я прошу, будь ласка, "Опозиційний блок". Пану Шурмі, будь ласка, надайте слово. Шановній громадяни України! Зараз вноситься на розгляд законопроект, який стосується питань аграрної політики. Дуже цікаво слухати представників коаліції, які говорять про те, що сьогодні тут є деструктивні сили в парламенті, які намагаються зірвати бюджетний процес. Так от, я вам скажу як представник політичної сили, які не голосували за скорочену процедуру. Оскільки голосування за скороченою процедурою приводить до неякісних законопроектів, що ми бачили, зокрема, при прийнятті законопроекту про так звану медреформу, 6327, і знову будемо приймати законопроект про основні принципи та вимоги до органічного виробництва та маркування по скороченій процедурі, знову наприймаємо неякісний законопроект. От для того, щоб таких речей не було, якщо б ви розглядали собі по скороченій процедурі, і все, що ви хочете, то я звертаюся до тих людей, які намагаються, знаєте, бігом-бігом та по приймати кількість законопроектів, а ви не сидіть по їдальнях у робочий час,

на засідання не ходити, по їдальнях сидите, а потім говорите, що хтось вам хоче заблокувати цей процес, самі на себе виливаєте бруд. Це, з одного боку, нам приємно як опозиції, а, з другого боку, показує, що у вас коаліції немає. Дякую. Дякую. Колеги, тепер у нас згідно Регламенту запис виступів від народних депутатів. Я прошу всіх, хто бажає доєднатися з народних депутатів до обговорення законопроекту в першому читанні зараз записатися.

Дякую. Олег Ляшко, Радикальна партія. Команда Радикальної партії пропонує абсолютно чіткий план, який дасть можливість захистити інтереси українських селян, українських фермерів і відбудовувати економіку на селі. Перше, питання власності на землю: земля повинна належати тим, хто її обробляє: українським селянам, українським фермерам. Наша команда ініціювала зміни до Конституції, під якими підписалися 180 колег народних депутатів, про те, щоб внести зміни до статті 41 Конституції України і передбачити основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Ми наполягаємо на тому, щоб ці зміни до Конституції були розглянуті у цьому залі, щоб ми раз і назавжди зняли питання, кому належить українська земля. Прийняття цих змін дозволить усунути від можливості грабувати українську землю транснаціональні корпорації, латифундистів, які задарма сьогодні хочуть забрати землю у наших селян. Друге: питання рейдерства на селі. Випадки, тисячі випадків по всій країні: Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Чернігівщина, коли приїжджають, забирають врожай, переписують майно, переписують землю. Наша команда підготувала антирейдерський законопроект, який знімає можливість рейдерські забирати у власників земельних паїв їхню землю, їхнє майно. Ми наполягаємо на тому, щоб цей законопроект був невідкладно розглянутий Третє. Аграрно-сировинний збір, який ми пропонуємо запровадити на кожну тонну зерна, яка вивозиться з України, минулого року більше 40 мільйонів тонн зерна вивезли, замість того щоб вивозити готову продукцію, а селяни сидять голодні і не мають мають можливості годувати свою сім'ю. Ми пропонуємо запровадити аграрно-сировинний збір, по року це буде додатковий мільярд євро і спрямувати його на дотації тваринництву, на відродження корів у селі. Тому що це величезна робота, але без корів не буде села. І четверте, для того, щоб було рентабельно утримувати нашим селянам корів, ми зареєстрували і вимагаємо прийняти Закон про заборону пальмової олії у молочних продуктах. Тому що сьогодні українці замість натурального молока, замість натуральної молочної продукції споживають неякісну отруйну, дешеву пальмову олію. Заробляють виробники недобросовісні, які труять українців і вбивають українську корову, вбивають українське село. через те, що споживають пальмову олію, немає ціни на молоко. Прийняття оцього плану Радикальної партії дасть можливість відновити тваринництво, дасть можливість українським селянам заробляти, і головне, назавжди, навічно дасть відповідь на питання: кому належить українська земля. Українська земля земля повинна належати українському селянину, українському фермеру. . ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступний виступаючий – народний депутат Сергій Соболєв від... Прошу, пане Сергію. Шановні колеги, по суті цього законопроекту що нам пропонується? Зайдіть в магазин будь-якої країни, яка приєдналася до відповідних нормативних документів Європейського Союзу, і подивіться як там маркуються органічні продукти. І що пропонують нам? Ви являється, якщо 5 так званих органічних продуктів є хімічними добавками, є будь-якими іншими, фактично забороненими для маркування органічною продукцією вмістом, це буде вважатися органічним продуктом, уявіть собі, 5 відсотків від складової. Якщо для того, щоб добавляти хімічні складові достатньо 0,0001 тисячна чи десятитисячна, а нам пропонують – 5 відсотків дозволено. Ну, який це органічний продукт? Покажіть мені хоч один нормативний акт Європейського Союзу, де було б записано: це органічний продукт, – це є хімічні добавки, це є інгредієнти, які взагалі заборонені до маркування органічною продукцією. І ви кажете, що ми це виправимо на другому читанні? Як взагалі такий законопроект міг попасти в сесійну залу? Ну, скільки можна прикриватися європейськими нормами і європейськими стандартами в чисто лобістських законопроектах? Да навпаки, Європейський Союз так важко веде переговори про зону вільної торгівлі із тому що вони в цій зоні вільної торгівлі і в цих переговорах відстоюють кожний пункт, який захищає здоров'я громадянина Європейського Союзу. А ми пропонуємо абсолютно спокійно до 5 збільшувати вміст продукції, яка не є в принципі органічною. Мені здається, сьогодні порядок денний сформований абсолютно неправильно. Якщо це вже аграрний день, перше, з чого ми повинні були почати, це вирішити питання щодо продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення. Друге, ми повинні були чітко встановити, що емфітевзис як спроба відчуження земель через договори оренди заборонена, і відповідні законопроекти є. І третє, ми повинні були вирішити і накінець-то передати землі за межами населених пунктів об'єднаним громадам. Цього чомусь немає в порядку денному, а виносяться чисто лобістські законопроекти, які я щойно проаналізував. Наша фракція не буде голосувати за такий законопроект. Дякую.

Шановні колеги! Я думаю, очевидно, що запропонована урядом ініціатива буде мати виключно нульовий результат. Це просто для галочки. Мабуть, треба було почати з того, щоб Верховної Ради України отримала аналіз, в якому стані перебуває українська земля, кому і на яких підставах вона належить, що відбувається із незапитаними майновими паями, які, кількість яких перевищує 400 Я думаю, міністерство повинно було б розказати, як воно реагує на те, що Україна засівається ріпаком, соняшником, кукурудзою, причому, одні й ті ж культури повторюють, щороку те ж саме. Зараз уже практично не говорять про знамениті українські чорноземи, бо їх уже немає. І друга проблема. Давайте ми приймемо рішення, яке давно підготовлено, що землі за межами населеного пункту мають належати людям! Що відбувається? Приклад, Новоград-Волинський район. Глава адміністрації таємно підписує розпорядження, передає не відомо якій фірмі на 49 років! Це, що вдалося встановити. Коли до голів сільських рад приїжджають з вимогою зареєструвати документ в декілька тисяч гектарів землі! На всі звернення реакція нульова. земля спільної власності, це нерозпайовані паї людей! А, видно, глава адміністрації вирішив зробити "дембельський акорд"

Тому мій виступ я вважаю повторним депутатським зверненням. І спочатку розберіться з цими питаннями, а потім вносьте оці ініціативи, за якими на виході буде абсолютний нуль. Будь ласка, народний депутат Шинькович, вам слово. 11:13:46 ШИНЬКОВИЧ А.В. Шановні колеги! Продовжуючи виступ попереднього виступаючого народного депутата, я хочу сказати, що на виході, Володимир Михайлович, буде не нуль, а буде якісна продукція, яка піде в Європу, і буде збільшення торгового балансу, тому що ту продукцію, яку сьогодні ми намагаємося експортувати, на жаль, вона не вписується у стандарти, які готова купувати Європа, Канада і інші країни. Дорогі друзі, але є сьогодні кілька питань, які однозначно мають прозвучати і які мають відношення до законопроекту 5448. Що сьогодні зупинить міграцію продуктивної робочої сили з України в Європу і інші країни? Переробка сільгосппродукції. Ми сьогодні дійсно чуємо, коли пишаються десятками мільйонів тонн проданого зерна, яке ми могли би переробити в Україні, мати додану вартість, податки, робочі місця. Я, на жаль, вимушений констатувати, що у мене на виборчому окрузі на Хмельниччині уже школярі мріють після школи їхати в Європу вчитися і працювати. Це катастрофа, катастрофа, яку потрібно змінювати, починаючи з нас у цьому залі. Друге. Що сьогодні допоможе переробці сільгосппродукції? Це правильне державне регулювання, це наша з вами робота, її результат. І відповідно, друзі, що сьогодні збільшить надходження валюти в країну? Це якісна продукції. Тому не треба шукати і говорити про будь-що тут, користуючись трибуною. Так, потрібно за межами населеного пункту дати можливість розпайовувати громадам. Це правда. Але даний конкретний законопроект – це не привід просто поговорити, це конкретний наш крок народних депутатів, щоб продукція, яка експортувалася, органічна продукція, щоб вона мала відповідну якість. А хто не хоче виробляти в Україні якісну органічну продукцію, той нехай має сміливість назвати її неорганічною. Отже, закликаю вас, друзі, підтримати 5448. Дякую. Дякуємо. Останній виступ. Шановні колеги, я прошу повертатися до сесійної зали, тому що за 3 хвилини відбудеться голосування у першому читанні за відповідний законопроект. Будь ласка, народний депутат Галасюк, якому передає слово його колега Вовк. Просимо. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги народні депутати, коли ми обговорюємо такі важливі питання, як розвиток українського села і аграрного сектору, ми маємо починати з основного: з крупних засадничих питань, які задають модель розвитку сільського господарства країни. Одне з головних питань - це питання власності на землю. Олег Ляшко вже з цієї трибуни наголосив, ми внесли до парламенту проект змін до Конституції до 41 статті, 180 депутатів співавторів, щоб навічно закріпити, що основою аграрного устрою країни є фермерське господарство. Точно така норма діє в сусідній Польщі. Результатом є прийняття законів на її виконання, яке дозволило полякам зробити, що в них півтора мільйони фермерів, які володіють землею, які на цій землі живуть і, які виробляють 22 мільярди євро товарної продукції. тільки польські фермери, які володіють переважно десь по 10 гектарів землі виробляють продукції на 22 мільярди євро. Та це сума співставна з усім товарним експортом України в усі країни світу. Тому треба прийняті ці зміни до Конституції і раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні, задати правильний напрям розвитку сільського господарства і розвитку села. Друге - це яку модель села ми будуємо. Якщо продовження нинішньої олігархічної, феодальної, аграрно-сировинної моделі села це шлях в нікуди, це шлях до бідності і до еміграції. Ми пропонуємо перехід до продуктової моделі, щоб не так як сьогодні, ми зерно експортували, а потім десь в Польщі, в Білорусії, в Туреччині з нього зробили борошно, а в Італії зробили спагеті і потім ці товари приїздять до нас на полиці. Та ми самі здатні і маємо виробляти готову продукцію. Тому першочергово підтримати українське тваринництво, поголів'я в 8 разів скоротилося з 1990 року, це просто неймовірно. Тому невідкладно запровадити аграрно-сировинний збір, спеціального податку на сировинний експорт дадуть понад 7 мільярдів гривень в спеціальний фонд бюджету, це з експорту зерна, це з експорту кукурудзи, інших сировинних товарів. І дати дотації селянам на кожну корову 4-5 тисяч гривень. Це абсолютно реально, це відродить тваринництво. І третє. Це зробити стратегічну ставку на харчову промисловість. Для того, щоб це було, треба прийняти законодавство про індустріальні парки, дати нормальні податкові умови і стимули, щоб в нас були потужні агропереробні комплекси, безкоштовне приєднання до мереж (законопроект 6671), зняти бар'єри для розвитку промисловості і перетворити український аграрний комплекс на успішний, з високою доданою вартістю, який дає заможність селу, а не бідність як сьогодні дає цей… Дякую. Колеги, ми говорили, що це останній виступ, але наполягає Андрій Іллєнко. В принципі, у нас 1 хвилина залишилася, не виступали позафракційні під час обговорення цього важливого законопроекту. Будь ласка, пане Андрію, 3 хвилини вам. Ви з місця будете?

Шановні українці, безумовно, нам необхідно розвивати органічне виробництво, безумовно, нам потрібно робити це і в тому числі, на законодавчому рівні, але ми зараз розуміємо декілька ключових речей. По-перше, сьогодні в Україні абсолютно жахлива ситуація з якістю харчових продуктів і ми розуміємо, що це причина хвороб, це причина ранньої смертності одна з головних і з цим необхідно щось робити тому що дуже часто у нас сьогодні просто продається в магазинах відверта отрута, яка труїть українців. І чи цей закон вирішує це питання? На наше переконання, на жаль, ні, тому що нічого проривного, нічого кардинального в цьому законі нема. власне, незрозуміло, чим же ж ці органічні продукти будуть відрізнятися від неорганічних, там немає навіть чіткої межі тому що в цьому законі є величезна кількість прогалин, які треба виправляти. І найголовніше, що я хотів сказати, що зараз, напевно, навіть не це головне, а головне - це якщо ми вже говоримо про питання агарні, питання українського села. З 1січня 2018 року закінчується дія мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Сьогодні Верховна Рада має прийняти рішення про продовження цього мораторію, тому що інакше ми отримаємо абсолютний хаос, починаючи з 1 січня наступного року і нам взагалі необхідно повністю, корінним чином вирішувати це питання. "Свобода" пропонує наш законопроект, який врегульовує, власне, питання вона повинна бути власністю всього українського народу. І, якщо і можна її продавати, то тільки державному земельному банку, який ми пропонуємо створити спеціально для цього, і можна створити цивілізований ринок довгострокової оренди землі сільськогосподарського призначення. А в нинішній ситуації треба вирішити питання з мораторієм, тому що з 1 січня це питання не вирішене, і воно може стати причиною величезних проблем в українському суспільстві. Дякую вам. Отже, обговорення завершене, переходимо до прийняття рішення. І я прошу всіх колег народних депутатів зайти в зал, приготуватися до голосування. Чи є потреба для заключного слова? Віктор Васильович Шеремета, є потреба заключного слова? Є потреба, пане Бакуменко? Немає, так. Отже, будь ласка, займаємо робочі місця. Заключних слів оголошувати ми не будемо. І, колеги, я хочу наголосити, комітет запропонував прийняти за основу, лишень за основу. Під час обговорення прозвучало багато застережень, але, мені видається, їх можна буде врегулювати і їх можна буде долучити до законопроекту під час розгляду між першим і другим читанням. І тому я пропоную дати комітету аграрної політики шанс доопрацювати законопроект, врахувати всі пропозиції, які звучали в залі, і підтримати в першому читанні. Я думаю, це буде правильним і це буде конструктивна позиція українського парламенту. Отже, переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, займіть робочі місця. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, номер 5448, за основу, колеги, лишень за основу. І я пропоную підтримати позицію комітету: між першим і другим читанням ми доопрацюємо і внесемо всі застереження. Прошу голосувати і прошу підтримати за основу 5448. Голосуємо, колеги.

я бачу, більшість фракцій підтримали, і питання лишень в тому, щоб ми змобілізувались. Будь ласка, зайдіть в зал, займіть робочі місця. Голови фракцій, особливо ті фракції, які голосують "за", запросіть своїх депутатів в зал і займіть робочі місця. Отже, готові до голосування? Будь ласка, займіть робочі місця. Отже, колеги, я ставлю пропозицію повернутись до голосування за проект Закону про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, 5448. Колеги, уважно, кожен голос має значення. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення до розгляду. Колеги, кожен голос… прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. Я поставлю наступну пропозицію на голосування: повернути в комітет для підготовки на повторне… до комітету для підготовки на повторне перше читання. Прошу змобілізуватись, колеги, щоб ми не втратили законопроект. Зараз я поставлю на голосування наступну пропозицію: повернути в комітет для підготовки на повторне перше читання. Давайте підтримаємо цю пропозицію, щоб комітет міг доопрацювати. Колеги… Теж форма підтримки. Отже, колеги, прошу підтримати пропозицію, що проект Закону про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, номер 5448, направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Дамо шанс комітету доопрацювати, колеги. За-228 Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це є проект закону блоку аграрної політики: про безпечність та гігієну кормів (2845 і 2845-1). І прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка, прошу підтримати. 11:27:57 За-168 За-168 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Лабазюка Сергія Петровича.

про безпечність та гігієну кормів. Сьогодні наша країна підписала Угоду про Асоціацію з ЄС, в рамках якої взяла на себе обов'язки врегулювати всі питання для усунення будь-яких бар'єрів у торгівлі між Україною та ЄС. Їх подолання означає прийняття законодавства, яке створює юридичне підґрунтя для запровадження європейський стандартів на виробництві. Найбільш складним є адаптація санітарних та фітосанітарних заходів до європейських стандартів в частині врегулювання виробництва м'ясомолочної та вимагає від України запровадження на практиці принципу "від лану – до столу". Україна вже прийняла цілу низку законопроектів, а це – законопроект про основі принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, про ідентифікацію тварин, про державний контроль та безпечність за якістю харчових продуктів та кормів, які створюють законодавче підґрунтя для експорту м'ясомолочної продукції до ЄС. Проте, цього недостатньо, адже окрім контролю за безпечністю харчових продуктів необхідно здійснювати належний контроль за виробництвом продуктів харчування, а саме продуктів тваринного походження. З метою забезпечення належного контролю за безпечністю та гігієною кормів було розроблено даний законопроект 2845, яким пропонується врегулювати питання виробництва, експорту, імпорту, використання, транспортування та зберігання. Разом з тим, важливо, що законопроект законодавчо врегульовує відносини між суб'єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на ринку кормів. Прийняття законопроекту дасть можливість створити умови для розвитку ринку кормів в Україні, що, зокрема, сприятиме зростанню обсягів виробництва якісних кормів, а також надасть можливість зменшити фінансове адміністративне навантаження на операторів ринку. У зв'язку з цим, колеги, прошу підтримати євроінтеграційний законопроект номер 2845… Дякую вам. Від комітету я запрошую до співдоповіді заступника голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Бакуменка Олександра Борисовича. Будь ласка.

Дякую, пане Голово. Шановні народні депутати, Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин на своєму засіданні 30 червня 2015 року розглянув законопроект про безпечність та гігієну кормів (реєстраційний номер 2845) та альтернативний законопроект про корми (реєстраційний номер 2845-1). Обидва законопроекти спрямовані на гармонізацію законодавства України до вимог міжнародних нормативно-правових актів, зокрема, до законодавства Європейського Союзу. Також ці законопроекти спрямовані на регулювання безпеки гігієни кормів, повноваження органів влади у цих сферах, права та обов'язки операторів ринку, заходи покарання операторів ринку за порушення законодавства про корми. Проаналізувавши положення законопроектів, агарний комітет прийняв рішення: рекомендувати Верховній Раді України, за результатами розгляду у першому читанні, проект... законопроект України про безпечність та гігієну кормів (реєстраційний номер 2845) прийняти за основу. При подальшому доопрацюванні проекту (реєстраційний номер 2845) використати деякі положення альтернативного законопроекту (реєстраційний номер 2845-1). Озвучую під стенограму: пропонується використати положення альтернативного законопроекту щодо скасування державної реєстрації кормів як такої, що не існує в ЄС, і запровадити в Україні Державний реєстр кормових добавок на основі визнання реєстру кормових добавок ЄС та державної реєстрації кормових добавок, які не були зареєстровані в ЄС. Також серед інших варто застосувати положення розділу V "Вимоги до маркування, презентації та фасування, пакування кормів" альтернативного законопроекту, який відсутній в законопроекті 2845. Враховуючи зазначене, просимо підтримати рішення комітету та прийняти законопроект (реєстраційний номер 2845) за основу... Будь ласка, 30 секунд додайте. БАКУМЕНКО О.Б. … з подальшим його доопрацювання та урахуванням деяких положень альтернативного законопроекту (реєстраційний номер 2845-1). Дякую за увагу. Це наше євроінтеграційне зобов'язання. Дякую вам. Хочу повідомити, що автор альтернативного законопроекту Козаченко подав в президію лист, що він не зможе сьогодні брати участь в пленарному засіданні і тому просить розглянути зазначений законопроект без його участі. І тому ми можемо відразу переходити до обговорення. І я прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Будь ласка, Іван Крулько передає слово для виступу Сергію Соболєву. Будь ласка. 11:34:16 СОБОЛЄВ С.В. Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги, я розумію, що сьогодні день, "чим годують тварин і чим годують людей". Так от, якщо аналізувати другий законопроект, внесений саме Бакуменко, Івченко, Кутовим, він вигідно відрізняється від попереднього законопроекту, який ми розглядали. Ви можете собі уявити, для людей, виявляється, для громадян України було виключення в попередньому законопроекті 5 відсотків, які можна було використовувати як в тому числі генетично модифіковані добавки. В цьому законопроекті до честі авторів, і цим відрізняється їх законопроект від альтернативного, чітко визначена заборона використання ГМО для Крім того, в цьому законопроекті, на відміну від альтернативного, чітко встановлюється порядок використання лабораторних досліджень, в тому числі приватних лабораторій, які будуть це встановлювати, і це є дуже важливо. І ми підтримуємо саме ключовий законопроект, який є основним, бо в альтернативному дивним чином і це випало. Третя норма. Основний законопроект передбачає 2-річний термін, на відміну від 3-річного переходу до маркування, які є визначальними при використанні кормів для тварин, що потім буде відображено на харчових продуктах. Саме тому наша фракція підтримує ухвалення за основу ключового законопроекту, який запропонував базовий комітет, а саме законопроекту Бакуменка, Івченка, Кутового. І ні в якому разі не голосувати за другий законопроект, де дозволяється і ГМО, і немає ніякого контролю за використанням кормової бази. Дякую за увагу. Дякую вам. Від "Самопомочі" Романова Анна Анатоліївна передає слово Семенусі Роману. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановний пане Голово! Сьогодні право експорту до Європейського Союзу мають 107 українських виробників харчових продуктів, зокрема м'яса, птиці, молочної продукції, риби та меду.

Для прикладу, за весь минулий рік – близько 741 тонни. Сьогодні наша країна обіймає близько 37 відсотків ринку вершкового масла в Україні. Проте, такий успіх наших виробників може бути уповільнений або навіть нівельований через невідповідність європейського та українського законодавства у сфері контролю за кормами. Європейці постійно слідкують за якістю кормів. І якщо наші виробники не зможуть довести безпечність продукції протягом усієї ланки від лану до столу, починаючи від кормів і закінчуючи кінцевим продуктом, ми можемо втратити частину ринків споживачів в Європі. Більше того, неприйняття цього закону, це імовірність блокування Європейським Союзом квот на експорт продуктів тваринного походження. Що пропонує законопроект? По-перше, це високі штрафи за порушення правил. В деяких випадках навіть до закриття виробничих потужностей. Цей закон також позбавляє і переваг ті підприємства, які продають неякісну продукцію за нижчою ціною. Дотримання нових стандартів якості кормів підвищить інвестиційну привабливість аграрного сектору, розширить ринки збуту, створить додаткові механізми захисту споживачів від неякісної, а інколи небезпечної продукції. Фракція "Об'єднання "Самопоміч" буде підтримувати обидва законопроекти. Зокрема, альтернативний автоматично включає кормові добавки, дозволені в Європейському Союзі, до Державного реєстру України, що зменшує бюрократичну складову. В ньому також присутні засади маркування кормів, яких немає в основному законопроекті. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від партії "Відродження" Кулініч Олег Іванович, будь ласка. На сьогодні у нас відсутнє законодавче регулювання вимог до безпеки та гігієни кормів. А це питання впливає на експорт сільськогосподарської продукції, в тому числі продукції тваринництва, що дуже важливо. Тому ми повинні створити умови для розвитку ринку кормів в Україні та привести наше законодавство у відповідність до вимог ЄС. Тому я прошу вас, шановні колеги, підтримати саме основний законопроект - 2845 - за основу, тому що він повністю відповідає законодавству Європейського Союзу і зменшить фінанси та адміністративне навантаження на операторів ринку.

Переваги, якими закріплюються і в основному законопроекті, і в альтернативному щодо спрощення процедури реєстрації тих чи інших видів кормів, дозволять дійсно вийти нашим тваринникам на експортні ринку Євросоюзу та країн Ближнього Сходу. І вважаю, що обидва законопроекти можна підтримувати і доопрацьовувати до другого читання. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зараз від "Опозиційного блоку" я надам слово Наталії Королевській, але, хочу попередити колеги, це буде останній, заключний виступ, після якого відбудеться голосування. І я прошу всіх народних депутатів зайти у зал. Прошу голів фракцій запросити депутатів у зал. Будь ласка, пані Наталія, 2 хвилини. скажіть, будь ласка, для кого ви збираєтесь приймати ці законопроекти, якщо лише своєю пенсійною реформою ви фактично унеможливили розвиток фермерства в Україні, оскільки ввели цілий ряд норм, які збільшують податкове навантаження на працівників фермерських господарств? І сьогодні ми вважаємо, в першу чергу ми повинні прийняти мораторій на продаж земель і не дати уряду використати умови МВФ та продовжувати рекламувати продаж земель та впроваджувати свою пенсійну реформу, яка в принципі гальмує будь-який розвиток фермерства та сільського господарства в Україні. Тому ми вимагаємо, щоб у першу чергу був розглянутий законопроект та прийнятий у цьому залі, що стосується мораторію на продаж сільськогосподарських земель на наступний рік і як мінімум п'ятирічний мораторій. І тільки після цього ми можемо комплексно розглядати питання розвитку фермерства та органічного виробництва в нашій країні. "Опозиційний блок" не буде підтримувати жоден з цих законопроектів. І ще раз наголошуємо, першочергово - це прийняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Дякую. Дякую вам. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу зайняти робочі місця. Я прошу приготуватись до голосування. Ми провели обговорення, фактично більшість фракцій під час обговорення висловили підтримку даного законопроекту. Це законопроект, який одночасно є і нашим зобов'язанням співпраці з Європейським Союзом. І тому я прошу усіх відповідально проголосувати. Прошу заходити в зал і займати робочі місця. Готові до голосування? Отже, я ставлю на голосування проект Закону про безпечність та гігієну кормів, спочатку 2845. Комітет його рекомендував прийняти за основу. Першим я ставлю 2845 за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу голосувати. 11:42:55 За-214 Я поставлю раз на повернення, колеги. Але ви запросіть в зал народних депутатів. Прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Прошу показати по фракціям. Ми маємо фактично підтримку всіх фракцій. Просто недостатньо змобілізувались. Колеги, і заходьте в зал, і під час голосування не ведіть дискусії, а голосуйте, будьте на місцях. Отже, я прошу зайняти робочі місця. Зараз я поставлю пропозицію повернутись до 2845, не 1, а до 2845. Отже, прошу приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону (2845) про безпечність та гігієну кормів. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, кожен голос, голосуємо.

Прошу проголосувати і прошу підтримати 2845 за основу, голосуємо.

Переходимо до наступного питання порядку денного – це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації використання масивів земель сільськогосподарського призначення (6049 і 6049-1). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги, прошу підтримати. Уважно, колеги, прошу підтримати скорочену процедуру. За-162 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Одарченка, будь ласка. Приготуватись – Кулініч Олег Іванович. Юрій Одарченко, фракція "Батьківщина". Безумовно, сьогодні на порядку денному сесії мали б стояти закони, які продовжували б мораторій на продаж, на заборону продажу землі сільгосппризначення тому що залишилося три сесійних тижні і, на жаль, більшість в Верховній Раді, ці закони не розглядає дуже вірогідно, що з нового року буде можливий продаж землі сільгосппризначення. "Батьківщина", розуміючи, що суспільство проти, проводила збір ініціативної групи по проведенню референдуму за народною ініціативою, але, на жаль, Президент заблокував проведення такого референдуму, розуміючи, що всенародна ініціатива заборонить продаж землі сільгосппризначення. Наш законопроект, який ми пропонуємо, дає зараз механізм оптимізації масивів земель сільгосппризначення та ліквідації, так званих, шматків всередині масивів земель шляхом обміну однієї однієї або кількох земельних ділянок на інші рівноцінні ділянки, які розміщені або на суміжних, або в інших масивах земель та на інших територіях. Таку можливість можуть провести власники земельних паїв для формування єдиного масиву та подальшої передачі його в оренду, що підвищить строк її оренди. Для створення сімейних ферм або кооперативу, якщо сім'я має ділянки в різних частинах масиву або в різних масивах, в разі переїзду з одного населеного пункту до іншого. Наш законопроект передбачає те, що тільки власник земельної ділянки може провести такий обмін. Наш закон не порушує мораторій на продаж землі, альтернативний закон дає можливість через права суборенди обмінюватися земельними ділянками орендаря. Це, з нашої точки зору, неправильно і пропонуємо голосувати за наш законопроект. Дякуємо. Шановні колеги, для законопроекту альтернативного (6049-1) слово надається народному депутату Олегу Кулінічу, будь ласка. Шановні колеги, на сьогодні в аграрному секторі існує величезна проблема, це коли одне поле обробляють два і більше орендарів, крім того, постійно збільшується кількість одноосібників. Тому у нас на полях існує проблема шахматок і ви про це всі знаєте, особливо знають мажоритарники. Юридичного механізму розмежування на сьогодні не існує, ці процеси відбуваються за усними домовленостями і це все стимулює рейдерство. Що ми пропонуємо? Перше. Ми передбачаємо механізм інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення, там дуже багато проблем, є ділянки не внесені до кадастру, це відумерла спадщина, не витребувані паї, польові дороги, є кадастрові помилки. Ми даємо чіткий механізм виправлення цих проблем за однією землевпорядною документацією. Друге. Законопроект надає право орендарю, який використовує не менше 75 відсотків масиву брати в оренду інші земельні ділянки цього ж масиву з передачею взамін їх власникам користування інших, рівноцінних земельних ділянок в цьому ж масиві, підкреслюю, в межах одного поля. Третє. Законопроект вирішує застарілу проблему земель колективної власності, таких земель у нас в державі більше півтора мільйони гектарів, це польові дороги, лісосмуги, власника у них немає, всі вони використовуються в тіні, а це величезні втрати для місцевих бюджетів. Ми надаємо можливість не розпайованим КСП допаювати до 2020 року, а, якщо цього не буде зроблено, то землі перейдуть до комунальної власності в судовому порядку. Комітет підтримав саме цей законопроект, але авторський колектив готовий врахувати всі позитивні речі основного законопроекту. Я знаю, що є гарні напрацюванні від фракції "Самопоміч", ми готові їх врахувати, що стосується багаторічних насаджень, врахувати до другого читання в цьому законопроекті. Тому, колеги, я закликаю вас підтримати саме цей законопроект тому що іншого механізму врегулювання, який ми запропонували на сьогодні, просто не існує. Дякую. Дякую. Слово для співдоповіді надається заступнику голові Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Олександру Бакуменку. Будь ласка, пане Олександр. Дякую, пані головуюча. Шановні народні депутати, Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин 11 липня 2017 року на своєму засідання розглянув проекти реєстраційний номер 6049 та реєстраційний номер 6049-1. При розгляді законопроектів комітетом було відзначено, що метою законопроекту є створення ефективного механізму використання масивів земель сільськогосподарського призначення. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради вважає, що за результатами розгляду в першому читанні обидва законопроекти доцільно повернути на доопрацювання з врахуванням висловлених зауважень. За результатами обговорення народними депутатами України - членами комітету було відзначено, що законопроектом (реєстраційний номер 6049-1) питання використання масивів земель сільськогосподарського призначення, врегульовано більш комплексно, ніж у проекті 6049. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації використання масивів земель сільськогосподарського призначення (реєстраційний номер 6049) відхилити. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні (реєстраційний номер 6049-1) прийняти за основу. Разом з тим, комітет погодився з необхідністю включення до законопроекту реєстраційний номер 6049-1 законопроекту реєстраційний номер 6049. Зазначені положення погоджені комітетом і будуть включені при підготовці законопроекту реєстраційний номер 6049-1 до другого читання. Дайте завершити, будь ласка, тому що два законопроекти представляються. 30 секунд, прошу. БАКУМЕНКО О.Б. Я декілька положень визначу - ті, як законопроекту 6042. Виключення можливості одержання земельних ділянок державної чи комунальної власності, розташованих у масивах земель сільськогосподарського призначення, в оренду на неконкурсних засадах. Провести чітке розмежування понять та правового статусу земель під польовими дорогами, розташованими між земельними ділянки в середині масиву земель сільськогосподарського призначення, та польовими дорогами, яке обмежують самі масиви. Дякуємо за представлену позицію комітету. Шановні колеги, зараз згідно Регламенту ми від фракції долучаємося до обговорення. І відразу двох законопроектів депутатських: основного і альтернативного. Я прошу записатися всіх бажаючих від фракцій, хто хоче висловити позицію фракції щодо цих законопроектів. Це скорочена процедура, ми проголосували, 168 голосів було за скорочену процедуру. І зараз, будь ласка, Олег Ляшко. Просимо. Олег Ляшко, Радикальна партія. Найбільша проблема на селі – це не лише відсутність доступних кредитів для нашого сільгоспвиробника, і внаслідок чого ми програємо своїм конкурентам, бо не маємо дешевих кредитів і наш селянин не має державної підтримки. Не менша проблема на селі – це рейдерство, коли влада хоче роздерибанити землю, і рейдери, користуючись підтримкою влади, приїжджають вночі чи переписують десь у реєстраторів: полтавську землю одеські чи чернігівські реєстратори беруть і переписують чи навпаки. Команда Радикальної партії запропонувала законопроект, який вирішує проблему рейдерства, щоб, по-перше договори оренди земельних ділянок нотаріально посвідчувалися і лише в тому місці, в того нотаріуса, реєстратора, де знаходиться земельна ділянка чи майно. Ми вважаємо, що таким чином це зніме проблему рейдерства, щоб не було несподіванок, коли фермер вранці прокидається і виявляється, що земля чи майно вже не його. Друга величезна проблема – це колишні працівники радгоспів і сільськогосподарських підприємств Академії аграрних наук – це обіжені люди, яким не дали землю. Сотні тисяч селян по Україні сьогодні не мають земельного паю: в одному селі був колгосп, землю розпаювали, в іншому селі був радгосп або дослідна станція. Земля державна, землю не розпаювали. Як у мене на Борзнянщині – на Чернігівщині – Миколаївка село: селяни не мають землі, тому що це був радгосп. Ми пропонуємо цю проблему також вирішити, щоб ветерани праці, ті працівники, які зараз працюють на дослідних підприємствах, в установах Академії аграрних наук, щоб вони отримали свої земельні паї і щоб ця земля годувала українських селян, а то поділили селян на "чорних", на "білих", на безземельних і на тих, які мають паї. Цю несправедливість, яка є сьогодні на селі, треба, безумовно, усунути. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, від фракції "Самопоміч" Роман Семенуха. Просимо. Семенуха Роман, фракція об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановна пані головуюча! Справді, ми сьогодні маємо численні приклади, коли всередині земельних масивів можуть знаходитися ділянки, що належать різним власникам або є нерозподіленими, що не тільки перешкоджає ефективному веденню аграрного бізнесу, але й створює умови для рейдерських захоплень та інших правопорушень. В результаті цього на сьогодні близько одного мільйона осіб не обробляють і не здають земельні ділянки в оренду. Близько ста тисяч паїв, а це близько 400 тисяч гектар залишається не витребуваними, а близько 17,5 тисяч гектар земель сільськогосподарського призначення продовжує перебувати колективній власності. Тому питання консолідації земель сільськогосподарського призначення є справді гостро актуальними. Проте законопроект 6049, що направлений на оптимізацію використання масивів земель та вирішення проблем, пов'язаних з подрібленням масивів земель, має ряд принципових зауважень. Зокрема, перше, це відсутність чітко прописаного механізму здійснення обміну земельними ділянками для оптимізації масивів земель сільськогосподарського призначення. Це може призвести до численних зловживань з боку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Друге. Залишається невизначеним статус земельних ділянок, що продовжують перебувати у колективній власності, тобто фактично не мають власника та не можуть бути передані в оренду. І третє. На жаль, поза увагою законопроекту залишаються проблеми реального відображення відомостей про земельні ділянки в середині масиву у Державному земельному кадастрі. До кадастру не внесена частина ділянок, які були сформовані до того, як кадастрові відомості почали вноситися в електронній формі. Тому задля вирішення всіх цих недоліків був напрацьований альтернативний законопроект 6049-1, який і забезпечує створення ефективного механізму використання масивів земель сільськогосподарського призначення з метою запобігання рейдерству та вирішення проблем використання земель колективної власності.

Шановні колеги, стосовно зазначених законопроектів я як представник "Опозиційного блоку" хочу заявити наступне. Перше: стосовно закону 6049. Необхідно його пов'язати з початком розпаювання землі, який почався на підставі указу Леоніда Даниловича Кучми в 1994 році. До сьогоднішнього дня людям масово не роздані майнові сертифікати, вони їх не мають. До сьогоднішнього дня масове явище про те, що не виділені в натурі пайові частки землі, в натурі вони не виділені. І до сьогоднішнього дня фактично не вступили у право розпорядження та управління своїми земельними паями громадяни в кількості 3 мільйонів. Тут звучало про мільйон безхозних земель, їх 6 мільйонів на сьогоднішній день, земель сільгосппризначення. от оцей закон, він попередчасний, тому що на сьогоднішній день потрібно реалізувати цей закон, а Закон про приватизацію землі, надати людям сертифікати, внести все в кадастр, про що йшла мова. Кожне п?ятно власності на землі сільгосппризначення, кожного власника, а тоді вже вирішувати питання по суті. Що ж до другого закону, то я вам скажу, що це готується узаконене рейдерство земель, коли розпоряджатися будуть якісь органи, Дякую. Я вам не додам, тому що надто мало часу лишається. І я, зараз заключний виступ, і я прошу усіх. Ще не виступали, так? Добре, але все одно прошу всіх заходити в зал. Так виглядає, що ми на 5 хвилин пізніше перейдемо до прийняття рішення, ніж 12 година. І я прошу зараз до виступу Спориша Івана Дмитровича. І прошу запрошувати депутатів в зал. Будь ласка. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", Вінниччина. Шановні народні депутати, шановна президія, звичайно, ми зараз розглядаємо блок сільськогосподарських законопроектів. І тому дуже б хотілося, щоб ми їх прийняли. Насамперед ми зараз розглядаємо законопроект 6049, 6049-1. Звичайно, як в одному, так в другому є недоліки. І ми розуміємо, що все-таки хоч надаючи перевагу законопроекту 6049-1, 6049-1, адже також даже в даному законопроекті є позбавлення селян колективної власності. Но насамперед позитив заключається в цьому законопроекті в тому, що тут ми запобігаємо рейдерству. Але, що стосується блоку сільськогосподарських законопроектів, насамперед рейдерство, це питання номер один сьогодні. І ми говоримо з цієї трибуни постійно. На жаль, ми повинні все-таки повернутись до законопроекту, де ми повинні надавати право об'єднаним територіальним громадам, сесіям сільських рад розпоряджатись землею за межами села. Оце питання номер один. Ми знаємо прекрасно, що сьогодні вже ділки забирають землю у селян. Останні садки, які є біля села, вони ділять, бог знає, кому. Мабуть, ті, які отримують там землю, вони геть не знають ні цього села і не знають взагалі, що вони подали заяви на це. Тому я хотів би знову ж таки, щоб ми повернулись до питання надання права розпоряджатись сесіям об'єднаних територіальних громад, сільських рад, розпоряджатись землею за межами сільськогосподарського призначення. Тому я думаю, що обидва законопроекти – 6049-1 і 6049 – до другого читання об'єднаємо, зробимо весь позитив. І можна його до другого читання приймати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І тепер по хвилині: Сергій Соболєв і Кулініч. І будь ласка, лаконічно. Бо розійдуться депутати і у нас не буде шансів будь-що прийняти. 12:02:44 СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, прокиньтесь! Ви знаєте, про що законопроект 6049-1?! Ви є власник земельної ділянки. І без вашої згоди орендар має право передавати її іншому орендарю! Куди ви йдете? Як можна порушувати Конституцію, священне право приватної власності?! А якщо ви квартиру здаєте в оренду в місті і хтось побажав вашу квартиру з кимось поміняти, орендар, та ви уявляєте, що ви взагалі робите?! Законопроект базовий, який підготовлений Кириленком і іншими народними депутатами, передбачає концентрацію земель тільки за згодою власника. А другий законопроект, який так хвалила фракція "Самопоміч" і фракція БПП, дозволяє це робити без права власника! Куди ми йдемо? Де Конституція України? Це контрреволюція на селі. Ви дали спочатку землю людям у приватну власність, а тепер бажаєте її забирати без її згоди. Друге. Як можна… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. Як можна передавати землю без конкурсних засад? Яке маєте ви право змінювати Цивільний кодекс? І до 2020 року у разі, якщо хтось не витребував, забирати цю землю? Читайте Цивільний кодекс, де чітко визначено, як це робиться. Другий законопроект – це законопроект рейдерства. Тому можна голосувати тільки за базовий законопроект, без будь-яких цих цифр: 1, 2 і інших. Дякую. Дякую. Отже, колеги, заключний виступ - Кулініча. Через хвилину переходимо до прийняття рішення. І я прошу голів фракцій запросити всіх депутатів у зал. Будь ласка. Шановні колеги, я б радив би перед тим, як говорити такі речі, уважно прочитати законопроект. На сьогодні не існує юридичної площини консолідації на кожному полі. У нас є величезна проблема шахматок. Постійно виходить велика кількість одноосібників. На одному полі 2 або 3 орендарі. Як їм розмежуватися? Немає юридичного механізму. Ми такий механізм прописуємо. Це все буде на умові договірних відносин. все буде на умові договірних відносин. І ні в якому випадку не постраждає ні одна, ні друга сторона. Це єдиний механізм врегулювати цю проблему. Що стосується колективної власності. На сьогодні півтора мільйона земель колективної власності, які нікому не належать. Величезні кошти втрачають місцеві бюджети. Що ми пропонуємо? Це й лісопосадки, польові дороги, ви це прекрасно розумієте, і що зараз з ними відбувається. Ми пропонуємо до 2020 року нерозпайованим КСП допаювати такі КСП, щоб люди отримали паї. А якщо цього не відбудеться, то у судовому порядку тільки через суд Ми прописуємо чіткий механізм переходу цієї землі у комунальну власність, щоб ми могли наповнювати місцеві бюджети. Тому, колеги, законопроект важкий, складний, тому я і пропоную, давайте підтримаємо у першому читанні, який підтримає більшість, альтернативний, а тоді разом з вами доопрацюємо до другого читання і вийдемо на збалансований, гарний, якісний законопроект. Але цю проблему треба вирішувати сьогодні і негайно, тому що це проблема. Дякую вам. Отже, переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, прошу усіх зайняти робочі місця. Колеги, не виходіть, потім будемо повертатись, і будуть всі бігати по залу. Займіть зараз робочі місця. Займіть робочі місця, будь ласка. Отже, я поставлю в послідовності законопроекти: спочатку 6049, а потім 6049-1. Хочу наголосити, по 6049 рішення комітету - відхилити, по 6049-1 рішення комітету - прийняти за основу. Але я поставлю, власне, в такій послідовності. Отже, першим я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації використання масивів земель сільськогосподарського призначення (6049). Прошу голосувати.

65 – за. Тепер я ставлю 6049-1, який комітет рекомендував прийняти за основу. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації використання масивів земель (номер 6049-1) за основу. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, за основу. 12:08:07 192. Я поставлю наступну пропозицію: щоб ми повернули в комітет на повторне перше читання. І прошу усіх зайти в зал, і підтримайте цю пропозицію, комітет, це є нормальна пропозиція. Обидва. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, щоб обидва законопроекти, 6049 і 6049-1, повернути в комітет на повторне перше читання. Так підходить? Голосуємо, колеги, прошу підтримати цю пропозицію: в комітет на повторне перше читання. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Почекаємо секундочку. Добре, голосуємо, голосуємо. Один голос. Отже, колеги, я ще раз ставлю на голосування, я бачу, але треба було швидше підходити. Я ставлю на голосування пропозицію, щоб 6049 і 6049-1 повернути в комітет на повторне перше читання. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати, голосуємо. За-230 Рішення прийняте. Колеги, я хочу повідомити вас, що по наступному законопроекту, який є в порядку денному сесії, і комітет, і автор попросили його зняти. А наступний в нас є проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту". Це надзвичайно важливий законопроект і символічний напередодні річниці Майдану, про прирівняння Героїв Небесної Сотні до учасників бойових дій. Ми до нього перейдемо відразу після перерви, і тому я прошу вас не затягувати, а відразу після перерви прибути в зал. Зараз згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. І в 12:40 я прошу всіх прибути в зал, і прошу всіх бути вчасно, тому що ми перейдемо до неймовірно важливого законопроекту, а вже після нього будуть питання включення в порядок денний сесії. Отже, 30 хвилин оголошую перерву. В 12:40 прошу всіх прибути в зал.

надати їм відповідний для української держави статус і віддати їм шану, а також допомогти їхнім сім'ям, їхнім дітям, які сьогодні виховуються без батьків. І тому я прошу всіх зайти в зал, прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Оголошую перехід до розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (5697). І до доповіді запрошую голову Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО Третьякова Олександра Юрійовича, який дуже долучився до розробки і доопрацювання цього закону. Пане Олександр, будь ласка. Дякую, пане Голово. Шановні народні депутати! Вашій увазі для розгляду у другому читанні пропонується законопроект 5697 про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Коротко нагадаю суть цього законопроекту. Перше. Учасникам Революції Гідності, які включені до переліку осіб, що отримали тілесні ушкодження, тяжкі середньої тяжкості, легкі, надається статус постраждалого учасника Революції Гідності. Таким особам видається відповідне посвідчення та надаються пільги, та інші соціальні гарантії передбачені, тобто такі самі, як для учасників бойових дій. Друге. Надається право на встановлення статусу інваліда війни учасникам АТО, які стали інвалідами внаслідок захворювання, одержаного під час безпосередньої участі в АТО, а членів сімей померлих таких осіб - статус членів сім'ї загиблого. Сьогодні таке право мають тільки особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва. Третє. Надається статус інваліда війни цивільним особам, які стали стали інвалідами внаслідок поранення від вибухових речовин та боєприпасів на підконтрольній Україні території проведення АТО та лінії зіткнення. Сьогодні такі люди не справедливо отримують інвалідність у зв'язку із загальними захворюваннями. четверте. По тексту закону термін "Велика Вітчизняна війна" замінюється терміном "Друга світова війна". Для розгляду законопроекту у другому читанні надійшло 25 правок, з яких відхилено лише 9. Рішення комітету: рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект 5697 в цілому як закон. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пан Олександр. І дякую за вашу роботу. Я хочу наголосити, як сказав голова комітету, правок небагато. І тому ми дуже швидко перейдемо до прийняття рішення. Я прошу голів фракцій зараз через доступні вам засоби комунікації повідомити всіх народних депутатів, що через кілька хвилин ми перейдемо до прийняття рішення і запросити депутатів в зал. Отже, ми переходимо до обговорення правок.

9-а. Роман Семенуха наполягає. Будь ласка, пане Роман. 12:47:12 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, моя правка була спрямована на те, щоб дати впевненість, що під дію цього законопроекту потраплять саме ті люди, які віддавали своє здоров'я у війні за незалежність, і жодним чином не потраплять ті люди, учасники "антимайдану", які розхитували ситуацію в 2013-2014 роках. Тому поправка уточнювала, що зміни не поширюються не лише на працівників міліції, військовослужбовців внутрішніх військ, які отримали ушкодження під час виконання службових обов'язків, а також на осіб, які під час події Революції Гідності перешкоджали учасникам Революції Гідності здійснювати опір режиму Януковичу та виражати підтримку Євроінтеграції. Чесно, мені не зрозуміла логіка комітету, прошу прокоментувати, оскільки відхилення поправки робить очевидну загрозу, що норми даного законопроекту можуть бути поширені і на учасників "антимайдану". Я вважаю, що це є неприпустимим, бо ми маємо якраз прирівняти тих людей, які віддавали своє здоров'я і життя за Революцію Гідності. Дякую. Дякую дуже вам. Будь ласка, прокоментуйте. 12:48:15 ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. Хочу сказати, що під час формування переліку осіб, які одержали ушкодження здоров'я під час Революції Гідності, прокуратурою перевіряється факт невчинення особою протиправних дій,

правку номер 9, народного депутата Романа Семенухи. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати. І прошу всіх заходити в зал.

Таким чином, обговорення правок завершено. Дякую вам, пане Олександре, за доповідь. І зараз я надаю слово від уряду, бо, власне, уряд і був ініціатором внесення даного законопроекту, Привалову Олександру Віталійович, 3 хвилини. З місця чи з трибуни? Давайте з місця. Включіть мікрофон, будь ласка, Олександру Віталійовичу. І заходіть в зал, колеги. Шановний голово, шановні народні депутати України, на ваш розгляд пропонується проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" проект до другого читання. Зокрема, законопроектом пропонувалося надати статус учасника бойових дій особам, які брали участь у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича і на виконання Закону "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей", включення до переліку осіб, які під час участі в Революції Гідності отримали тілесні ушкодження, тяжкі, середньої тяжкості, легкі та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року. Однак, представниками постраждалих учасників Революції Гідності, які представляють інтереси останніх у кримінальних провадженнях та судових справах, пов'язаних з подіями на Майдані, та Генеральною прокуратурою України висловлені застереження, що надання статусу учасника бойових дій постраждалим учасникам Революції Гідності буде мати негативні наслідки при захисті прав останніх в українських та міжнародних судових інстанціях. Враховуючи зазначене, Комітетом Верховної Ради України у справах ветеранів війни, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю законопроект доопрацьовано із урахуванням застережень представників постраждалих учасників Революції Гідності та Генеральної прокуратури, а саме з тексту законопроекту виключено пункт 1, яким вносили зміни до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" в частині надання статусу учасника бойових дій особам, які брали участь у Революції Гідності. Також законопроект доповнено пунктом 3, яким пропонується доповнити Закон новим розділом, згідно з якими визначити статус постраждалих учасників Революції Гідності та встановити пільги та гарантії їх соціального захисту. Також пункт четвертий законопроекту доповнено новою частиною другою щодо видачі постраждалим у часникам Революції Гідності відповідного посвідчення. З тексту законопроекту виключено підпункт п'ятий у зв'язку із прийняттям Верховною Радою України Закону України про внесення змін до статті 15 Закону України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту щодо надання членам сімей загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Також розділ ІІ Прикінцеві положення законопроекту доповнено положенням щодо надання постраждалим учасникам Революції Гідності пільг та інших соціальних гарантій... Будь ласка, одну хвилину дайте можливість завершити. Продовжуйте. ПРИВАЛОВ О.В. ...передбачених статтею 12 закону в період до видачі відповідного посвідчення на підставі довідки, виданої структурними підрозділами соціального захисту населення районних, районних у містах Києві, Севастополі державних адміністраціях. Також зазначаємо, що законопроектом пропонується внести зміни до пунктів 11,14 частини другої статті 7 закону, що надасть можливість віднести до інвалідів війни також учасників антитерористичної операції, які стали які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, одержаного під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.

просимо підтримати доопрацьований комітетом Верховної Ради України законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, ми завершили обговорення. Я прошу заходити в зал, займати робочі місця, через хвилину ми перейдемо до прийняття рішення. Я хочу підтвердити в даному випадку слова представника уряду. Справді, в першому проекті законопроекту в нас виникли певні неточності і дискусія з родинами Героїв Небесної Сотні. Я особисто проводив зустріч і ми домовились, що даний законопроект не буде вноситися в зал, поки він не буде одобрений родинами Небесної Сотні. Після тривалої роботи і після співпраці профільного комітету і родин Небесної Сотні ми знайшли оптимальне і правильне формулювання для прийняття закону. І лишень після того, як ми отримали лист від родин Героїв Небесної Сотні, цей законопроект внесений на порядок денний. Але неймовірно важливо, щоб ми його не відтягували, щоб ми прийняли його до 21 листопада. Хочу ще наголосити, колеги, що в цьому законі є і інша не менш важлива стаття, яка теж робить однаковим погляд на історичні події України і всього цивілізованого світу. В цьому законі заміняється визначення Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією на слова Другої світової війни. І цим теж українське законодавство гармонізується із законодавством Європейського Союзу, щоб ми мали загальне визначення Другої світової війни і однакову історичну оцінку. Таким чином ми в цьому законі вирішуємо два питання: одне – історичного характеру, а інше – історичної справедливості і вшанування наших героїв. І тому, колеги, я прошу всіх голосувати відповідально, голосувати сумлінно. Це ті дні, коли ми вшановуємо пам'ять наших героїв, наших побратимів, які полягли на Майдані. І тому я переконаний, що це питання об'єднає усіх в залі, і ми зможемо вийти на позитивне рішення. Тому прошу всіх зайняти робочі місця. Ми переходимо до прийняття рішення. Прошу не вести політичних дискусій під час прийняття цього закону, а бути на робочих місцях і голосувати. І ми переходимо до прийняття рішення. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", номер 5697. Комітет пропонує прийняти в другому читанні та в цілому. І тому, шановні колеги, я прошу всіх підтримати проект Закону 5697 і вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Прошу підтримати. І прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу голосувати, голосуємо. Не встигли, я бачу. Не спрацювали картки, не встигли. І я попрошу вас бути на місці і голосувати під час засідання! Бо розповідають нам з вулиці, як треба Україну любити. А коли ми вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні, ви гуляєте по залу! Будь ласка, я прошу зайти в зал і проголосувати. Майдан, це коли ми вшановуємо пам'ять наших героїв, а не коли ми його профануємо. Будь ласка, я прошу всіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Будь ласка, займіть робочі місця, зайдіть в зал. Включіть, будь ласка, по фракціям. "Блок Петра Порошенка" – 93, "Народний фронт" – 55, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 17, Радикальна партія – 14, "Батьківщина" – 6, "Воля народу" – 4, "Партія "Відродження" – 4. Колеги, треба змобілізуватись. Будь ласка, пане Іван. Отже, я ставлю, я бачу, заходять ще, заходьте, будь ласка. Я Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" номер 5697. Прошу уважно всіх проголосувати і взяти участь в голосуванні за повернення. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу усіх підтримати. Голосуємо.

За-233 І переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, пане Юрію, щоб ми встигли проголосувати, це важливий законопроект, допоможіть пану Юрію, щоб він встиг взяти участь у голосуванні. Я почекаю, я почекаю кілька секунд. Будь ласка, заходіть у зал. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 9№5697) в другому читанні та в цілому. Прошу підтримати, прошу вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Голосуємо, колеги, 5697 у другому читанні та в цілому. Прошу підтримати. Голосуємо.

Вітаю, колеги. У нас цей розділ є достатньо масштабний, але усі питання, які є у цьому розділі, були на сайті тому я переконаний, що усі фракції змогли обговорити ці питання, визначитись по них. Не виходьте із зали, колеги. Поверніться у зал. То якийсь сором, кілька хвилин попрацювати і то немає можливості. Отже, я буду ставити по одному законопроекту і прошу зал визначатися. Перший, який пропонується, проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про реабілітацію інвалідів України" щодо встановлення групи інвалідності учасникам АТО (№7161). Прошу підтримати включення у порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

Рішення прийняли. Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування. Це антирейдерський законопроект. Як каже міністр: "Маски-шоу, стоп!". І тому я прошу усіх підтримати включення в порядок денний сесії, колеги. Включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати 7275 включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. 3 голоси. Я поставлю ще раз, будь ласка. Колеги, я прошу змобілізуватись і зайняти робочі місця. Міністр юстиції прийшов спеціально для того, щоб цей закон підтримати. Ми обговорювати не будемо, колеги, ми будемо голосувати. І тому я прошу усіх зайняти робочі місця. Цей законопроект дає можливість повноцінній роботі підприємцям. І я прошу усіх підтримати його лишень включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Кожен голос має значення, прошу уважно голосувати. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

222. Бракує ще голосів. Добре. Потім повернемось. Ще раз. Не встигли. Добре, я поставлю ще раз, колеги. Тільки я вас дуже прошу, визначайтеся швидше. Увага! Займіть робочі місця і запросіть депутатів в зал. Я ставлю включення в порядок денний сесії 7275, прошу підтримати, прошу проголосувати, включення в порядок денний сесії і в тижневий порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, кожен голос. Будь ласка, прошу підтримати.

Колеги, прошу залишатися на місцях. Наступне питання… Не виходьте з зали, колеги. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належного доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформації, необхідної для реалізації його повноважень (7276).

Колеги, альтернативні законопроекти буде змога зареєструвати, ми лишень включили в порядок денний сесії, і альтернативні законопроекти будуть стояти на розгляді, як це було завжди, колеги, як це було завжди. Тому ваші острахи є безпідставні ваші намагання розбалансувати є безпідставні. Альтернативні ви можете реєструвати, і вони будуть розглядатися разом з базовим законом. І, колеги, я прошу ще раз, зараз я поставлю на голосування 7276. Це важливо для наших міжнародних партнерів, колеги, цей законопроект. І я прошу всіх проголосувати, і не виходьте з зали, а навпаки, заходьте. І я ставлю пропозицію: проект Закону 7276 включити в порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати включення в порядок денний сесії, прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

проект Закону: про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів (7277). Важливий соціальний законопроект. Колеги, я сподіваюся, буде спільна підтримка в залі, це стосується сотень тисяч наших дітей, які потребують гарантії захисту сплати аліментів. І тому я прошу, колеги, по цьому законопроекту усім об'єднатися, включити його в порядок денний і, і, мені видається, тут буде спільна позиція всього парламенту. Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Будь ласка, прошу проголосувати, прошу підтримати. За-241 А як ви дивитесь на те, щоб ми його цього тижня розглянули? Давайте не відтягуючи, колеги. Якщо є загальна згода, щоб ми його розглянули на цьому сесійному тижні, добре, колеги? Вивчений він, підготовлений? Комітет "за", давайте на четвер, щоб ми його поставили і в четвер розглянули. Прошу підтримати, щоб ми його розглянули в четвер, тобто цього тижня. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо, колеги. Прошу проголосувати "за". Колеги, ще раз, бачу, не встигли. Хто за те, щоб ми включили його не тільки в сесійний, а в тижневий порядок денний, прошу проголосувати, прошу підтримати. Включення 7277 в тижневий порядок денний сесії, щоб ми в четвер його розглянули. Наголошую, якщо будуть альтернативні, ми їх будемо розглядати також. Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний тижня. Прошу підтримати, колеги, прошу проголосувати. Кожен голос, уважно голосуємо, прошу підтримати. Прошу проголосувати! 239 – за. Рішення прийняте. В четвер я поставлю його в порядок денний сесії. Дуже просить міністр одну хвилинку. Я можу вам дати по завершенню, ми не обговорюємо під час включення в порядок денний, по завершенню я дам хвилину з поваги до вашої присутності в залі. Наступний: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень, (7279). Пропонується включити в порядок денний сесії. Прошу підтримати, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати, включення в порядок денний сесії. 209. Я ще раз поставлю, але, якщо немає голосів, то забагато… Колеги, я прошу всіх заходити в зал, займати робочі місця, прошу показати по фракціям останній законопроект, по фракціям. Давайте я ще раз поставлю, я дивлюся, фактично всі фракції підтримують, просто має бути вищий рівень мобілізації. Отже, я ставлю ще раз пропозицію 7279 - включення в порядок денний сесії. Прошу… Колеги, зайдіть в зал, будь ласка. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Включення в порядок денний сесії. 205. Ні, це питання не дисципліни, а це питання - немає підтримки в залі. Наступний проект Закону: про деякі особливості виконання Загальнодержавної цільової програми, науково-технічної космічної програми України у 2018 році, номер 7205. Прошу підтримати включення у порядок денний сесії. Підтримаємо космічну програму України. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Голосуємо. За-219 Кілька голосів не вистачає, і тому я поставлю ще раз, колеги, але я прошу депутатів під час голосування бути на робочих місцях, а не мандрувати по залу. Будь ласка, займіть робочі місця, ми переходимо до голосування. Отже, колеги, я прошу ще раз проголосувати і підтримати включення у порядок денний сесії проекту Закону про деякі особливості виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України у 2018 році. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо.

до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (щодо забезпечення військовослужбовців житлом). який передбачає забезпечення житлом військовослужбовців. І я прошу всіх об'єднатись, проголосувати і підтримати його. Прошу, колеги, проголосувати за включення у порядок денний сесії 7125. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Забезпечення житлом військовослужбовців. 13:15:05 За-247 Рішення прийнято. Колеги, не виходіть із залу, будь ласка, під час того, коли включаємо у порядок денний сесії. Я прошу тих, хто вийшли щойно із залу, запросити в зал. Я прошу народних депутатів покинути урядову ложу і зайняти робочі місця. Колеги, наступний проект Закону про внесення змін до розділу ІІ Прикінцевих положень Закону про внесення змін до Митного кодексу та … (номер 7280). Я прошу, колеги, підтримати включення у порядок денний сесії. Прошу проголосувати і підтримати включення у порядок денний сесії. Голосуємо, прошу підтримати. Прошу підтримати включення у порядок денний сесії. За-214 Кілька голосів. Я ще раз поставлю, колеги. Я прошу ще раз усіх зайти в зал, зайняти робочі місця.

Прошу всіх голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати включення у порядок денний сесії. Це лишень включення. Прошу підтримати. Голосуємо! Прошу підтримати. Ми ж підтримали всі законопроекти, які були у порядку денному сесії, коли формували порядок денний. 13:16:54 За-226 Рішення прийнято. Наступний, 7274, проект Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2018 році. Цей законопроект ми маємо прийняти до наступного року, тому що ми формулюємо і визначаємо свята у 2018 році. І я сподіваюсь, що всі підтримають цей законопроект. Я прошу проголосувати і прошу підтримати включення 7274 порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-223 Я поставлю ще раз. Колеги, можливо, я помиляюсь, але тут нема жодної політичної складової, тут є бажання впорядкувати усі свята у 2018 році. Тому я прошу змобілізуватися, зайняти робочі місця, я прошу колег з урядової ложі зайняти робочі місця і підтримати включення в порядок денний сесії проекту постанови 7274. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу проголосувати.

За-232 Рішення прийняли. Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (7286).

Хочете – обміняємося думками з того приводу. Добре, оскільки його не було в таблиці, будь ласка, Ляшко. Одна хвилина. Добре. Але ми втратимо людей в залі просто. Не виходіть з залу, будь ласка, не виходіть із залу. 13:19:28 ЛЯШКО О.В. Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Голово, шановні колеги, я прошу вас включити зараз до порядку денного законопроект 7206, який називається: купуй українське – плати українцям. Цей законопроект ми місяць добивалися зареєструвати, нарешті його зареєстрували, сьогодні буде розглядатися питання бюджету. Якщо ми хочемо, щоб у нас був наповнений бюджет, і українці мали роботу і зарплату, треба створювати умови для національного виробництва, підтримку. Якщо виготовляється товар в Україні, українцями з української сировини, значить цей національний виробник повинен мати перевагу на тендерних процедурах під час закупівлі за бюджетні кошти. Тому я пропоную включити до порядку денного 7206. Купуй українське, плати українцям – отакою має бути економічна політика держави. Дякую. Отже, колеги, Бурбак, 1 хвилина. І голосуємо, бо розійдуться люди. Будь ласка, заходьте в зал. 1 хвилина. 13:20:36 БУРБАК М.Ю. Шановні колеги, я запрошую всіх проголосувати за даний законопроект, який було презентовано минулої неділі на засіданні уряду. Його розробник – Міністерство внутрішніх справ, яке в законодавчому руслі передбачає фото- та відеофіксацію правопорушень, які зараз у нас відбуваються на наших автошляхах. Ви всі знаєте, що ситуація катастрофічна: кожного дня гинуть люди, кожного дня ідуть численні порушення правил дорожнього руху. І ви знаєте, що безпека дорожнього руху в катастрофічній ситуації. То ми повинні внести зміни в чинне законодавство і передбачити масове встановлення камер відеоспостереження для того, щоб відслідковувати безпеку на наших автошляхах. Також це допоможе для забезпечення громадської безпеки. Тому прошу вас поставити на голосування і закликаю весь зал підтримати. Це дуже важливо. Дякую. я ще раз наголошую, цей законопроект не був в переліку, поскільки він був зареєстрований, якщо я не помиляюсь, вчора після обіду чи сьогодні зранку. Але тут нема жодних політичних підтекстів, це лишень пропозиція, щоб ми впорядкували відповідальність за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. І я прошу підтримати його включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-188 Рішення не прийняте. І остання пропозиція, яку оголосила Радикальна партія: включити в порядок денний 7206, в порядок денний сесії "Купуй українське".

Зараз поставлю, не шуміть, не кричіть – грошей не буде. Отже, колеги, я ще раз ставлю на голосування включення в порядок денний сесії проекту Закону 7206 "Купуй українське" , так він і називається. І я прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За-228 Рішення прийнято. Колеги, наполягають. Подивіться, перший закон, ще не було достатньої кількості людей. Це проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про реабілітацію інвалідів України" щодо встановлення групи інвалідності учасникам АТО. Я прошу, колеги, ще раз підтримати його включення в порядок денний сесії. Я прошу зайняти робочі місця і підтримати. Тут теж нема жодної політики. Я прошу проголосувати і підтримати. Тоді прошу підтримати включення в порядок денний сесії 7161. Я прошу всіх зайняти робочі місця і прошу проголосувати. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо включення в порядок денний сесії, голосуємо, колеги. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. два голоси. Колеги, я, будь ласка, прошу вернутись на місця, колеги. Два голоси. Я поставлю ще раз, але ви займіть робочі місця. Ні, ми поговоримо і втратимо людей просто. Нам треба результат, а не виступи. Я прошу всіх приготуватись до голосування і прошу підтримати включення у порядок денний сесії 7161. Я прошу уважно, нам не вистачило 2 голосів. Прошу підтримати і прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Кожен голос… Прошу підтримати, прошу проголосувати.

я ж просто не хочу починати обговорення, бо це займе багато часу. Але у даному проекті Закону 7286 йдеться про відеофіксацію на дорогах, яка є одним з найбільш ефективних засобів для того, щоб зберігати на дорогах дисципліну, щоб не було порушень. Цей законопроект не має жодного політичного підтексту, він лишень на те спрямований, щоб ми зменшили кількість порушників на дорогах, і це особливо в останній період є актуальним, коли ми бачимо збільшення кількості ДТП на українських дорогах. Це 7286. Так, є проблема у тому, що він вчора не був передбачений і записаний, він був зареєстрований сьогодні зранку, але я думаю, тут немає дискусій і ми повинні його підтримати. Я прошу всіх змобілізуватись, я ще раз зачитаю його назву. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Насправді там йдеться про відеофіксацію на дорогах. Тому я прошу підтримати включення його у порядок денний сесії, колеги. Прошу підтримати і прошу проголосувати. Будь ласка, прошу підтримати і прошу проголосувати. Голосуємо, колеги! Підтримаємо відеофіксацію. Прошу підтримати. Голосуємо включення у порядок денний сесії. Прошу підтримати. 201. Надто багато голосів не вистачає, колеги. Наступне питання це є відкликання законопроекту. Це було включення… Колеги, я поставлю будь-який інший етап, голосів 26 не вистачає, це надто багато, обговорення ми не будемо проводити. Наступний. Це є виключення з порядку денного сесії проекту Закону про антикорупційні суди (6011). Нагадаю вам передісторію. Венеційська комісія, на розгляд якої я подав антикорупційні два законопроекти, запропонувала Верховній Раді України і депутатам відкликати цей законопроект, зняти його з порядку денного сесії, щоб Президент України міг внести новий законопроект. Президент України звернувся з листом публічним до мене як до Голови Верховної Ради України з проханням зняти його з порядку денного сесії, проект Закону 6011 про антикорупційні суди. І, я сподіваюся, ми його зараз підтримаємо і виключимо з порядку денного сесії. І я ставлю на голосування пропозицію виключити з порядку денного сесії проект Закону про антикорупційні суди (номер 6011). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, 6011 виключення з порядку денного сесії. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо.

Ми завершили цей блок. Колеги, у нас в залі якась дуже важка атмосфера. Дивіться, я… Колеги, я вас попрошу одну річ, ми трошки затягнули порядок денний і наступний наш закон є неймовірно важливий, є проект Закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування. Але я би хотів би перед тим, як ми перейдемо до його розгляду, щоб ми провели рейтингове голосування на предмет підтримки цього законопроекту, щоб ми його не поставили під ризик і не завалили. Є підтримка? Комітет, підтримує? Представник Президента, підтримує цю позицію? Підтримує. Отже, я поставлю спочатку рейтингове голосування, чи є в залі підтримка під цей законопроект, перед тим як переходити. Я прошу всіх вернутися в зал. Отже, я ставлю на рейтингове голосування питання щодо підтримки проекту Закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (7117) це є сільська медицина, це є питання, яке ми одностайно підтримали в першому читанні. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо, прошу підтримати. Хто за те, щоб перейти до його розгляду, рейтингове голосування. За-215 Ви скажіть, переходимо? Ірина, переходимо, чи ні?

Отже, колеги, ми входимо в законопроект, єдине є, ми подивилися, що ми до другої години не встигнемо його розглянути. Пані Ірина, колеги, подивіться. Увага, увага в залі! В нас наступних є два законопроекти, які неймовірно короткі, а що, якби ми їх розглянули, а потім би ввійшли в сільську медицину. Оля, як ви кажете, голова комітету? Колеги, в нас є два закони, які підтримуються всіма фракціями, короткі. Оля? Порадьте мені, підійдіть, будь ласка, до мене, пані Оля. Ми маємо Закон про сільську медицину в блоці, який ми не встигнемо до обіду і маємо два законопроекти по психіатричній допомозі, вони короткі, вони неймовірно короткі. Колеги, є загальна підтримка всіх фракцій, отже, два законопроекти коротких, психіатрична допомога, а потім – сільська медицина. Приймається? Ірина Луценко,

Два психіатрична допомога, а потім сільська медицина - підтримується? Підтримується. Переходимо, вони є в порядку денному наступні, ми нічого не перескакуємо, ми йдемо чітко по Регламенту. І ставлю на розгляд проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (1242). Це є друге читання, там всього три правки. І запрошую до доповіді голову Комітету з питань охорони здоров'я Богомолець Ольгу Вадимівну. Будь ласка, пані Оля, лаконічно. Шановні колеги, Комітетом охорони здоров'я підготовлено до другого читання два законопроекти, які власне йдуть в парі: 1242 і 4449. Ці законопроекти дозволяють обидва систему психіатричної допомоги, яка існувала в Радянському союзі і яка, власне, була каральною, зробити сучасною, зробити демократичною, зробити такою, за яку не буде соромно. Законопроект 1242

застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування. Що, власне, дає можливість зробити цей законопроект? Він надає можливість передати піклування опікунам, близьким родичам та членам сім'ї з обов'язковим лікарським наглядом. Він надає можливість до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів або вирішується питання про їх застосування, мати можливість застосувати такі запобіжні заходи, як поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку. Також передбачені частиною першою цієї статті запобіжні заходи застосовуються судом до особи з моменту встановлення факту розладу психічної діяльності чи психічної хвороби. Цим законопроектом пропонується доповнити пункт 6 основ законодавства положенням, що визначає право особи в разі застосування до неї запобіжного заходу на проведення незалежної медичної експертизи, чого не було раніше. У цьому законопроекті пропонується доповнити визначений частиною другою основ дев'ятою… основ перелік випадків, що передбачають можливість обмеження прав громадян, пов'язаних із станом їх здоров'я, нормою щодо застосування запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру. З огляду на те, що одночасно законопроектом 1242 готувався до другого читання законопроект номер 4449, яким передбачено внесення комплексних змін до Закону України "Про психіатричну допомогу", із законопроекту 1242 було виключено зміни, що пропонувалися в редакції першого читання до до Закону "Про психіатричну допомогу", і стосувалися питань організації надання психіатричної допомоги при застосуванні запобіжних заходів. Ці зміни враховано у статті 19 законопроекту номер 4449. Саме тому всі поправки, що стосувалися всіх цих змін комітетом відхилено. Законопроект завізовано Головним юридичним управління Верховної Ради без зауважень,

Колеги, поправок тут фактично немає. Я прошу голів фракцій повернути тих депутатів, які щойно вийшли за залу. Ми через хвилину переходимо до прийняття рішення, будь ласка, це дуже короткі законопроекти, я прошу всіх повернутися в зал. Отже, поправки. 5-а. Не наполягає. 6-а. Не наполягає. 7-а. Не наполягає. 11-а. Не наполягає. Таким чином, ми завершили обговорення і переходимо до прийняття рішення. Колеги, я прошу голів фракцій повернути депутатів в зал. Ми переходимо до прийняття рішення, не виходьте з залу, а навпаки, заходіть у зал. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, номер 1242, за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Ні, не встигли, просто в залу не зайшли. Будь ласка, зайдіть у зал, колеги. Я поставлю на повернення. Я прошу всіх зайти в зал і зайняти місця робочі.

Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект закону 1242. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Прошу підтримати, голосуємо. Ще почекаємо. От ви поясність мені, для чого соромити і парламент, і мене? Я ж попереджав вас, не виходіть з залу, зараз буде важливе голосування. Чоловік 40 вийшло з залу під час обговорення. Я прошу всіх запросити в зал. Я прошу запросити усіх депутатів у зал. Прошу приготуватися до голосування. Будь голосування. Будь ласка, займайте робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися за голосування проекту Закону 1242. Я прошу всіх уважно проголосувати, кожен голос. Прошу підтримати, прошу проголосувати повернення до 1242. Колеги, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо уважно кожен голос. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Повернулися. А тепер ставлю на голосування проект Закону 1242 у другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги – уважно, кожен голос – у другому читанні та в цілому 1242. Голосуємо в цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати. За-242 Рішення прийнято. Колеги, не виходіть із залу, наступний законопроект теж фактично не має правок. Я прошу лаконічно доповісти, голова комітету.

нам нарешті впорядкувати законодавство і зробити нашу країну прозорою, демократичною, і українським громадянам припинити вигравати справи у міжнародних судах проти України. Законопроект 4449 дозволяє психіатричну всю нашу службу перевести, власне, на рамки міжнародних протоколів і міжнародного демократичного відношення, професійного відношення до психічно хворих. Психіатричну службу позбавляють каральної функції, та, яка була притаманна Радянському Союзу. До законопроекту надійшли правки, я зараз їх озвучу з голосу. І прохання підтримати цей законопроект з правками, які зараз будуть озвучені. А саме: у запропонованих до статті 1 змінах термін "психіатрична допомога" викласти в такій редакції: "психіатрична допомога – комплекс спеціальних заходів, спрямованих на обмеження стану психічного здоров'я осіб на підставах та в порядку, передбачених цим законом, та іншими законами України, профілактику, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд, медичну та психологічну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин". Наступна правка до статті 8, підпункт 7 пункт 1 розділ І. Законопроект викласти в такій редакції. У статті 8 перше речення частини третьої після слів "медичним працівникам" доповнити словами "або батькам, в дужках, одному з батьків, закрити дужки, чоловіку, в дужках, дружині, в незалежності від віку особи, що потребує психіатричної допомоги. Наступне. Підпункт 8 пункту розділу, розділу І законопроекту залишити у редакції першого читання, відхиливши відповідні поправки 28, 29 та 30. Доповнити пункт 2 розділу ІІ законопроекту Прикінцеві положення новим абзацом такого змісту: забезпечити до дня введення в дію цього законопроекту розробки центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я та Міністерством внутрішніх справ України затвердження порядку взаємодії при організації надання психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади, в тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин. Прошу вас підтримати даний законопроект,

Це означає, що ми через дві хвилини перейдемо до прийняття рішення. Тому я прошу усіх зайти в зал і приготуватися до прийняття рішення. Ми починаємо обговорення. І я запрошую до слова Ірину Сисоєнко. Включіть. Будь ласка, мікрофон для озвучення правки. Будь ласка. Шановні колеги, цей законопроект є надзвичайно важливим для нашої держави. Багато громадян нашої держави виграють і відновлюють свої права в Європейському суді з прав людини. І це є неприпустимим, те, що спори саме з державою Україною відбуваються на міжнародному рівні. І це лише тому, що наше законодавство є недосконалим і далі продовжує містити в собі норми Радянського Союзу. Тож саме цим законопроектом ми нарешті змінюємо ці норми законодавства і відновлюємо права Дякую по захисту прав людей, по захисту прав психічно хворих людей є суттю і змістом даного законопроекту. Я прошу всіх підтримати цей важливий законопроект. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. На голосуванні не наполягаєте? За яку правку? За яку правку, бо озвучили правку?.. Ні, так. Добре, колеги. Отже, ми можемо переходити до прийняття рішення. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Прошу зайти в зал. Готові до прийняття рішення? Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги, номер 4449, в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати комітет. Голосуємо,

За-231 Закон прийнято. Дякую, пані Оля, за ґрунтовну роботу комітету, за доповідь. І ми переходимо, як і було нами вирішено в рейтинговому голосуванні, в готовності до наступного проекту Закону про сільську медицину. Отже, переходимо до розгляду проекту Закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості 7117. Він має більше правок. Ми його, очевидно, не встигнемо розглянути до обіду. Тоді ми почнемо до обіду, а завершимо після обіду. І я запрошую до доповіді по проекту Закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості 7117 голову Комітету з питань охорони здоров'я Богомолець Ольгу Вадимівну. Будь ласка. Шановні колеги! Комітетом охорони здоров'я підготовлено до другого читання законопроект 7117 про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості. Я думаю, що кожен з вас знає, що понад 30 відсотків населення України живе в сільській місцевості. Якщо порівняти якість і доступність охорони здоров'я в сільській місцевості і в містах, то вона є абсолютно непорівняною. На сьогоднішній день люди, які живуть в селах, мають значно менший доступ до якісної, кваліфікованої і своєчасної медичної допомоги. Безперечно, в майбутньому нам потрібно зробити так, щоб у нас відбувались процеси зворотньої урбанізації. Коли люди з міст будуть їхати в села. І як тільки ми зможемо забезпечити надання якісної, професійної і доступної допомоги медичної селянам, збереження їх життя і здоров'я, держава, нарешті, почує, люди, нарешті, відчують державне піклування. У нас зменшиться смертність від серцево-судинних хвороб, від онкології. Цим законом, який розроблено Президентом України, пропонується підвищення доступності та якості медичного обслуговування на рівні первинної медичної допомоги у сільській місцевості, забезпечення здійснення фахового консультування лікарем-спеціалістом за місцем проживання людини за допомогою засобів телемедицини. Застосування Інтернету і високих найновітніших технологій дозволять Україні зробити величезний стрибок вперед у майбутнє, коли за допомогою цифрових технологій і електрокардіограма, і звичайні аналізи, вони зможуть передаватися дистанційно. І кожен селянин, не виїжджаючи із свого населеного пункту, зможе отримати за допомогою найновітніших технологій консультації професора, який буде знаходитися в обласному центрі. Цим законопроектом пропонується укомплектування закладів охорони здоров'я необхідним обладнанням і лікарськими засобами для надання первинної медичної допомоги. Цим законопроектом пропонується створення належної інфраструктури на селі. До даного законопроекту надійшло 125 поправок народних депутатів, з них враховано у тому числі редакційно та частково 69 поправок, відхилено 56 поправок. Поправками, які комітетом пропонується врахувати, запропоновано розширити дію даного законопроекту на міста районного значення, не тільки на сільську місцевість. Оскільки в Україні налічується 264 міста районного значення, які є малочисельними і не мають достатнього фінансового ресурсу для забезпечення… Дякуємо. Зараз переходимо до поправок. Шановні колеги, я хочу поінформувати вас, що зараз у сесійній залі на балконі, там де гостьовий у нас балкон, знаходяться наші колеги з парламенту Республіки Молдова і наші колеги по делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Давайте їх привітаємо, будь ласка. Ми вас раді бачити. (Оплески) А пані Оля просить ще так само… Дякуємо за співпрацю і сподіваємося, у нас буде хороша спільна сесія у січні, бо у нас багато роботи в січні. А зараз я ще даю пані Олі хвилину часу завершити її виступ і потім перейдемо до поправок. Будь ласка. 13:51:39 БОГОМОЛЕЦЬ О.В. Дякую. Я би хотіла звернутися до наших молдавських колег.

Шановні колеги, цим законопроектом пропонується, Комітетом охорони здоров'я пропонується прийняти і підтримати даний законопроект, тому що він є надзвичайно важливий. І я сподіваюсь, що вже в наступному році ті люди, які живуть в сільській місцевості, в малонаселених, в малочисельних районних центрах зможуть відчути реальні зміни в якості, доступності, професійності. Цим законопроектом ми наближаємо якісну допомогу до мешканців сіл, ми наближаємо допомогу до кожного. І я дуже сподіваюсь, що він дуже швидко дасть свої результати. Дякую. Прошу вас підтримати даний законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановна голово комітету. Зараз ми переходимо до поправок і рухаємося по поправкам. 1-а, пані Сисоєнко. Будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, це є дуже добрим, те, що нарешті знаходиться ініціатива, за якої мають бути побудовані в селах, віддалених населених пунктах відповідні медичні заклади та обладнані медичним обладнанням. Але я хочу звернути увагу, що кожного з нас, кожного пацієнта нашої держави лікують не стіни і не просто медичне обладнання, а лікують, в першу чергу, люди, які працюють в цих медичних закладах. Тож держава має боротись за кожного лікаря, за кожну медичну сестру. я би хотіла би, щоб саме зараз Президент подав законопроект саме цей, який ми обговорюємо, щоб так само і Президент, і уряд підтримав ініціативу фракції "Самопоміч" з приводу покриття боргів по заробітнім платам медичним працівникам в 2017 році, борг який складає 3,5 мільярда гривень. І так само підтримати нашу ініціативу по 4 мільярдам 4 мільярдам гривень, які мають бути додатково включені в державний бюджет виключно на фонд оплати праці для медичних працівників. Прошу постаивти моя поправку на голосування. ставимо на голосування поправку номер 1 пані Сисоєнко. Я прошу залу визначатися. Комітет її відхилив. 90 голосів. Не підтримана. Наступна - 6 поправка. Пані Сисоєнко, наполягаєте? Будь ласка, мікрофон пані Сисоєнко. Повертаюсь до того, щоб забезпечити доступну і якісну медичну допомогу в селі, в сільській місцевості, необхідним є створення належних умов для медичних працівників. На минулому тижні всі ми побачили ситуацію, яка відбулась в місті Сміла по тому, що міська влада відмовилась взяти на утримання і фінансувати медико-санітарну частину номер 14 в місті Сміла. І завтра на засіданні уряду, ми очікуємо, що Прем'єр-міністр України дотримає свого тому що 11 місяців медичні працівники цієї лікарні мають нарешті одержати свою заробітну плату, на яку вони мають право відповідно до законів. Тож основним є все ж таки не лише приймати гарні закони в цьому залі, а головним є виконання цих законів і думати, в першу чергу, про медичних працівників, які і забезпечать доступність медичної допомоги. ГОЛОВУЮЧИЙ Голосуємо 6 поправку, яку комітет відхилив.

Наступна поправка - 9-а. Пані Сисоєнко, ви наполягаєте? Не наполягає. Дякую. Наступна поправка 12-а. Семенуха. Наполягаєте? Не наполягаєте. Мені не дуже вас видно звідси, тому, якщо я не побачу, не ображайтесь. 19-а. Наполягаєте. Будь ласка, Семенуха, мікрофон увімкніть. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". законопроект передбачає, що заходи по підвищенню доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості здійснюють не лише органи державної влади та місцевого самоврядування, але й інші суб'єкти. Перелік таких суб'єктів не визначений, але з інших статей проекту виходить, що мова йде про можливість залучення приватних підприємців та фізичних осіб до фінансування таких заходів. Я пропоную уточнити, що такі суб'єкти беруть участь у здійсненні заходів щодо підвищення доступності та якості медичного обслуговування виключно на добровільній основі. Я переконаний, що це стане гарантією від можливих зловживань з боку недобросовісних представників органів публічної влади. По-друге, я пропоную прописати порядок та строк оприлюднення інформації про заходи здійснені іншими суб'єктами, ніж органи державної влади, задля того щоб підвищити рівень прозорості, як наслідок, звуження для можливих зловживань з боку держави. Дякую. Дякуємо. Голосуємо, будь ласка, 19 поправку Семенухи, яку комітет відхилив. За-82 Не підтримана. Народний депутат Мусій наполягає на 15 поправці. Це поправка Сисоєнка, яку комітет підтримав. Будь ласка, мікрофон Ця поправка якраз врахована, і я хочу поставити на підтвердження, щоб ми проголосували. Щодо самого законопроекту, звісно, ми повинні розуміти, що це загально хороший законопроект ні про що, якщо не будуть проголосовані кошти під цей законопроект. Але хочу також застерегти народний депутатів, що ті кошти, які закладаються на розвиток сільської медицини, насправді ідуть на розвиток Інтернету. Ви знаєте, що 80 відсотків сільських закладів охорони здоров'я не мають водопроводу, не мають туалетів, не мають елементарних умов, не забезпечені 40 процентів медичними працівниками, а ми хочемо провести Інтернет. Ну, люди добрі, давайте якось серйозніше до цього ставитися. І коли ми будемо голосувати державний бюджет, все-таки реально передбачити на розвиток інфраструктури, а не на Інтернет. Але вказаний законопроект, я вважаю, що підтримувати потрібно. Окрім цього, щодо цієї норми конкретної правки. Це врегульовано іншими законодавчими актами. Ми не можемо в кожному законі застосовувати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Шановні колеги, отже, поправка номер 15, яку комітет врахував, - це поправка Сисоєнко. Народний депутат Мусій вимагає поставити її на підтвердження, Вони вже враховані, тому що вже виділені кошти не тільки на проведення Інтернету. Хоча для того, щоб вирішити проблему з кадрами, молодь поїде в село тоді, коли там будуть нові технології, і тоді не будуть проблеми. Але на побудову, саме на побудову, і комунікаційні, не Інтернет, заплановано 6 мільярдів гривень. Вони будуть виділені саме на побудову нових ЛЦГ. На медичне обладнання - 3 мільярди 225 мільйонів. А нуль… 560 мільйонів лише на Інтернет технології. Тому гроші закладені, і фінансове забезпечення буде саме тих болісних моментів, про які ви говорили, вони є надзвичайно важливими. Після цього роз'яснення ви наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте. Пан Мусій наполягає на голосуванні. Прошу зал підтримати за, проголосувати цю поправку, яку підтримав комітет. Голосуємо, колеги. 98 голосів, вона не підтримана. Рухаємося далі. 20-а, поправка, Семенуха наполягає? Так, абсолютно справедливо. Шановні колеги, друга година, всі мають перерву зараз робочу. Я оголошую перерву до 16-ї години. Ми рухаємося о 16-й по поправках, їх небагато, прошу всіх колег о 16-й бути. З 20-ї, з вашої, з пана Семенухи ми розпочнемо, з поправки номер 20, пана Семенухи. До 16-ї години оголошую перерву. Дякую, колеги, за плідний ранок.